Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za financije, državni proračun i za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno u ime predlagatelja zamjenik ministra financija Boris Lalovac. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi prijedlog Zakona o sanaciji javnih ustanova. Dio javnih ustanova kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugi osnivači, a posebice javne ustanove u zdravstvenoj djelatnosti, u proteklih nekoliko godina kontinuirano posluju sa velikim manjkovima ili nisu u mogućnosti ispunjavati novčane obveze u zakonom utvrđenim rokovima. Kumuliranje manjkova javnih ustanova i nepodmirivanjem obveza u zakonom utvrđenim rokovima, stvaraju se negativne posljedice na funkcioniranje cjelokupnog gospodarstva, a takve financijske nestabilne javne ustanove su istodobno i kočnica za provođenje potrebnih strukturnih reformi. Donošenje ovog zakona omogućit će se sanacija javnih ustanova koji su neprofitne organizacije ili proračunski korisnici i kojima osnivač nije u mogućnosti pokriti nastale manjkove ili ispunjavati novčane obveze u zakonom utvrđenim rokovima. Postupak sanacije javne ustanove pokrit će osnivač, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugi osnivač koji odlukom poziva Vladu na provođenje sanacije. Odluka sadrži izjavu kojom se osnivač odriče svih osnivačkih prava tijekom provedbe sanacije, ali i dvije godine nakon završetka sanacije, te njegova osnivačka prava u tom razdoblju miruju. U rok u kojem osnivač poziva Vladu na provođenje sanacije nije utvrđen zakonom izuzev za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge osnivače javnih ustanova u zdravstvu. Osnivači ovih ustanova u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona, dakle do kraja siječnja pozivaju Vladu na provođenje sanacije da ne mogu pokriti nastale gubitke ustanova u zdravstvu ili ispunjavati novčane obveze u zakonom utvrđenim rokovima. Ukoliko se utvrdi da je poziv na sanaciju opravdan, Vlada donosi odluku o sanaciji javne ustanove. Sanacija će se provoditi na način utvrđen programom sanacije javnih ustanova koji se donosi u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu odluke Vlade o sanaciji javne ustanove. Programom sanacije utvrđuju se mjere organizacije, racionalizacije poslovanja javne ustanove, radi osiguranja obavljanja djelatnosti javne ustanove i financijskog poslovanja sukladno zakonu i drugim propisima. Program sanacije provodi sanacijski upravitelj, sanacijsko vijeće i nadležno ministarstvo u skladu sa svojim nadležnostima u roku od 12 mjeseci od dana donošenja programa sanacije. Sanacijski upravitelj, sanacijsko vijeće nastavljaju upravljati javnim ustanovama dvije godine nakon stupanja na snagu odluke o završetku sanacije. Ukratko bi se samo osvrnu ukoliko je moguće i na amandmane koji su već došli. Znači o amandmanima Odbora za zakonodavstvo. Znači amandman 1., znači ne prihvaća se amandman 1. na članak 4. u odnosu na stavak 4. jer je Vlada. …/Upadica se ne

Amandman Vlade je stigao u toku rasprave. On će se, amandmani Vlade koji su stigli u tijeku rasprave postaju dio, sastavni dio prijedloga zakona. Prema tome amandmane Vlade možete obrazložiti.

Amandman Vlade koji je stigao prije rasprave ili tijekom rasprave o prijedlogu zakona je sastavni dio prijedloga i o njima se ne glasa. Ako dođu nakon što je završena rasprava o prijedlogu zakona onda se rasprava hoće li se uopće raspravljati o amandmanu Vlade, odnosno raspravlja se o prihvaćanju. Ovo je stiglo u tijeku rasprave, odnosno prije rasprave i imate pravo obrazložiti amandmane Vlade. Evo znači danas su stigli znači amandmani Vlade, gdje najveći dio odnosi se na brisanje članka 11., a to se radi zbog specifičnosti provođenja postupka sanacije u studentskim centrima u odnosu na ostale javne ustanove neprofitnog, odnosno proračunskog karaktera i nadalje ostaje na snazi Zakon o sanaciji studentskih centara, znači to je bio amandman Vlade. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. Klub Hrvatskih laburista i Stranke Rada, kolegica Nansi Tireli. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo nakon ovih 4 amandmana Vlade koji su došli trebamo postaviti pitanje zašto se ovaj zakon zove sanacija javnih ustanova pa bi možda bolje bilo da mu damo ime sanacija javnih ustanova u zdravstvu jer se odnosi upravo na te ustanove. s obzirom da pričamo upravo o tome onda treba postaviti pitanje zašto danas nema ovdje ministra zdravstva gospodina Ostojića koji mislim da bi isto tako trebao odgovoriti na, i bilo bi dobro da odgovori na neka pitanja. Ishodište ovog novog zakona jesu Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji govori o tome tko može biti osnivač ustanove Zakon o ustanovama koji kaže da za rezultate u poslovanju u ovom današnjem slučaju rasprave dakle za gubitak odgovara osnivač. Za što to ustvari odgovara osnivač zdravstvenih ustanova i kako? HZZO određuje godišnji, odnosno mjesečni proračun ili limit za svaku bolnicu u vlasništvu županije na primjer. Ministarstvo zdravlja potpisuje kolektivni ugovor što znači da su rashodi bolnice po toj osnovi fiksni i određeni i to ne od strane osnivača bolnice nego od strane ministarstva. Utvrđen je i zdravstveni standard, dakle sva prava osiguranika, određeno je što sve bolnica mora imati od onog dijela ljudskih potencijala do opreme i svih onih standarda, županija i Upravno vijeće bolnice biraju 2 ili 3 člana Upravnog vijeća i sudjeluje dakle županija kao osnivač u imenovanju ravnatelja bolnice. KBC-i svoj trošak prelijevaju na opće bolnice koje primaju pacijente, postave im dijagnozu, odrede terapiju i vraćaju ih u opće bolnice, a specijalizaciju svih onih liječnika općih bolnica koje rade specijalizaciju za opće bolnice plaćaju upravo te opće bolnice, a KBC-i u tom slučaju dobivaju besplatnu radnu snagu. Takav model financiranja u zdravstvu sprovodimo od 1. srpnja '96. godine, dakle punih 12 godina. Nijedan ravnatelj po ovom modelu koliko god bio sposoban ili nesposoban, stranački podoban ili stručan ne može po po ovoj shemi jednostavno utjecati na svoje prihode bolnice. Može u onom dodatnom dijelu prihoda gdje može ostvariti nešto preko dopunskog zdravstvenog osiguranja osiguranika ili sistematskih pregleda onih osoba koji bi u tu bolnicu došli napraviti sistematski pregled. Međutim, upravo županije kao i same vlasnice tih županijskih bolnica djelatnike koji su obveznici sistematskog pregleda šalje u privatne medicine rada. Svjedoci smo isto tako da si građani zbog niskog standarda dopunsko zdravstveno osiguranje sve manje i manje mogu priuštiti. Ostaje dakle pitanje kako će ravnatelj u jednoj bolnici biti uspješan i kojim će to sve manevrima moći smanjiti tu rashodovnu stranu bolničkog proračuna. Može i ima nekoliko alata na raspolaganju. Može zimi smanjiti grijanje, ljeti smanjiti hlađenje, može voda u slavinama u bolnici kapati a ne teći. Sve više i više smo svjedoci da pacijenti sami moraju nositi najosnovnije potrepštine od toaletnog papira, pidžama i svega ostalog, a nažalost svjedoci smo i toga da liječnici sve češće u bolnicama obitelj moli da donese za tog pacijenta i ono što bi mu trebalo u svakodnevnoj njezi. Rezultat svega ovoga jeste da je HZZO propisao i bolnicama dao ustvari dakle manje sredstava negoli je to zdravstvenim standardima kao takvo propisano. I dakle, postavlja se logično pitanje jesu li ovo gubici ustanova kojih sada saniramo ovim zakonom ili su to gubici sustava. U ovom prijedlogu zakona iščitavamo da su dospjele obveze bolničkih zdravstvenih ustanova na dan 31. srpnja 2012. skoro 2 milijarde kuna, a u proračunu za 2013. godinu na toj poziciji osigurano je 1,1 milijarda kuna. U prijedlogu ovog zakona predlagatelj je naveo da je za sanaciju, odnosno za provođenje ovog zakona potrebno ukupno 5 milijardi kuna. Dakle, fali nam 3,9 milijardi kuna ako gledamo ugrubo. Sa stanovišta interesa županije kao osnivača i vlasnika zdravstvene ustanove najznačajnija je ova alineja 4. stavka 2. članka 3. gdje je pokretanje postupka sanacije vezano uz izjavu osnivača kojom se osnivač odriče svih osnivačkih prava tijekom provedbe sanacije i 2 godine nakon toga. To bi u praksi značilo da Ministarstvo zdravlja i Vlada Republike Hrvatske bez suglasnosti županije može mijenjati djelatnost ustanove, organizaciju ustanove i njezin ustroj. Ovo treba promatrati svakako i u kontekstu našeg aktualnog ministra zdravlja gdje on u promociji master plana bolnica najavljuje značajnije promjene po pitanju broja bolničkih ustanova, tipovima bolničkih ustanova i svemu ostalom što smo svjedoci njegovih iskaza. Dakle, smatramo da je neprimjereno da županije kao osnivači tih bolnica u potpunosti ostaju bez osnivačkih prava, odnosno smatramo da je potrebno ipak predvidjeti da se tijekom samog sanacijskog postupka ne može i ne smije mijenjati samoorganizacija i struktura djelatnosti ustanova bez mišljenja i suglasnosti prvotnog osnivača. Dakako predložit ćemo i amandmane po tom pitanju. U ovom prijedlogu zakona ovako iščitavajući ga kako ga danas imamo na našim klupama otvara se otvara se nekoliko vrlo, vrlo ozbiljnih pitanja na koje bismo svakako danas trebali čuti vaš odgovor. Nije predviđena ocjena uzroka poslovanja sa manjkom prihoda odnosno definiranje onih objektivnih i subjektivnih uzroka, dakle kako postupiti u slučaju kada je poslovanje bolnica, kada bolnica posluje s manjkom i kada je taj manjak odnosno neprofitabilnost tog zdravstvenog subjekta rezultat objektivnih okolnosti na koje uprava i osnivač ne mogu nikako utjecati. U kojem roku nakon stupanja na snagu ovog zakona podmiriti one nepokrivene obveze ustanova koje su starije od 60 dana u završnom računu koji bude bolnice čekao za 2012.godinu? upitna je sama dinamika podmirivanja obveza od strane Ministarstva financija s obzirom evo što smo prije naveli na značajan iznos obveza starih od 60 dana i previđena sredstva za sanaciju tih dugova u Kakve su to ovlasti osnivača tijekom postupka same sanacije? osnivač bolnice uopće ima kakva prava reći bilo što za tu bolnicu ili sve prelazi isključivo na novo postavljenog nije nije stečajni upravitelj ako skoro kao da i jeste? Nepoznate su osnove za izradu metodologije sanacijskog programa, a one u mnogome određuju kakav će biti postupak same sanacije. Dakle po ovom zakonu nemamo neku garanciju da će će taj sanacijski upravitelj moći biti uspješan ili nam je samo cilj donijeti ovaj zakon da bi se potrošio novac iz proračuna ali nije ne treba nam nikakva analiza koliko je taj sanacijski upravitelj odnosno sanacijsko vijeće bilo uspješno u provođenju samog tog sanacijskog programa. Kakva je sudbina nastalih obveza u godini dana provođenja sanacijskog programa? Dakle što sa onim novim obvezama koje budu nastajale u vremenu sanacije? Kako financirati djelatnost ustanove tijekom sanacijskog postupka u odnosu na ustanove koje su izvan sanacijskog postupka? ili relativno imamo ih nekolicinu koje nisu kritične da bi se nad njima provodio sanacijski postupak, dakle one koliko razumijemo iščitavajući iz ovog zakona i dalje ostaju funkcionirati po starom po starom zakonu a ovaj se zakon tiče samo na one koje su bezuspješne. Koji su to kriterij i mjerila za slučaj odbijanja postupka sanacije od strane Ministarstva zdravlja i Vlade RH? dakle bezuvjetno svatko tko je u tim sanacijskim problemima Ministarstvo zdravlja i Vlada RH donose odluku o sanaciji. Imamo još jedan problem. kao članica EU dužni smo do 1.srpnja 2013.godine svoju košaricu osnovnih zdravstvenih usluga uskladiti s onom Direktivom o pravima pacijenata u pružanju prekograničnih zdravstvenih usluga. Ministarstvo zdravlja napravit će novi plan obavezne zdravstvene zaštite koji je kao takav dio akcijskog plana financiranja zdravstvenog sustava, a koji će definirati ustvari što se ubraja u košaricu tog osnovnog osiguranja. Tako osnovno zdravstveno osiguranje u sklopu kojeg su svi građani imali pravo na apsolutno svaku medicinsku uslugu u srpnju sljedeće godine odlaze u povijest, a s obzirom na 4 milijarde starog duga, 550 milijuna novog duga i proračuna za zdravstvo koje u 2013.godini iznosi 21,5 milijardi kuna. S obzirom da nam se u proračunu smanjuje i onaj izdatak za lijekove na recept za nekih 274 milijuna kuna, da nam se smanju izdaci za stacionarno liječenje za nekoliko za 3 milijarde kuna, dakle da nam se u proračunu smanjuju sva moguća prava pacijenata koja imaju da ćemo sa 1.7.trebamo smanjiti još nekakve osnove imamo dakle samo dva scenarija. Možemo ili smanjiti broj usluga pacijentima ili raditi novi deficit. S obzirom da smo evo u nizu od nekoliko mjeseci svjedoci za što se četo odlučujemo u ovom Saboru i kako donosimo odluke na štetu koga, a u korist koga, onda vrlo lako damo i znamo odgovor da se nećemo nikako odlučiti za deficit proračuna koga opet branimo ali ćemo se onda opredijeliti za štetu pacijenata. Zbog svega ovoga što sam rekla bilo bi više nego poželjno da je ministar zdravlja ovdje jer stvarno ne odnosi se to samo, vi ste sada tehničko ministarstvo koje će provesti određenu proknjiženje odnosno plaćanje određenih dugova, Međutim, to nije sanacija javnih ustanova u zdravstvu je kratkoročni problem proračuna, ali akutni dugoročnih proračuna jer zasigurno neće biti dovoljno jednokratno sprovodit sanaciju ukoliko se ne budu sprovele nekakve dubinske reforme u zdravstvu da bi pacijenti imali ono što im pripada i da bi zadržali i ono malo što sada imaju. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolegice vi čitavo vrijeme govorite o sanaciji bolnica, a zakon se zove Zakon o sanaciji javnih ustanova. Ako je ovo samo sadržaj, a zašto mu ne promijenimo naziv, čemu ti eufemizmi u hrvatskoj politici, da stalno stvari zamatamo u lijepi celofan. Recimo, to je Zakon o sanaciji bolnica. O.k., onda je Zakon o sanaciji bolnica. A zanima me što se događa, jasno mi je što se događa ako ministarstvo prihvati prijedlog sanacije, sanira se već na neki način, vjerojatno promjenom kategorizacije bolnice, pa bolnica županijska postaje gradska i time jeftinija i tome slično. Ali što se događa ako ministarstvo ne prihvati sanaciju bolnice, koja je u gubicima, jel onda slijedi stečaj, likvidacija, rasprodaja bolnice kao kompleta ili krevet po krevet? Na razumijem što je rezultat činjenice da ministarstvo ne želi sanirat neku bolnicu, a ta mogućnost je čini mi se nutra jel. Sve ovo o čemu sad večeras razgovaramo rezultat je odluke sa početka mandata da se zdravstveni doprinos sa 15 smanji na 12. Sve je to rezultat takve odluke, odluke kojom se ukidaju pravo na zdravlje. To nije politika štednje, to je politika bijede, siromaštva i bolesti. **Zgrebec, Dragica Hvala kolega Vuljanić evo što ste još jedanput potvrdili sve ono što sam ja rekla. Hvala lijepo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra. I ja bih rekao da je uvažena zastupnica Tireli pogodila u srž. ja sam očekivao ovdje ministra zdravstva jer ovaj zakon uistinu možemo nazvati Zakon o sanaciji zdravstvenog sustava i ovdje bi morao biti onaj tko je odgovoran i zbog koga se donosi ovaj zakon. Mi danas ovdje možemo s vama razgovarati o problemima u zdravstvu, a nemamo uz dužno poštovanje, meritornog sugovornika za tu problematiku, a iz kog razloga ministar Ostojić nije ovdje, ja to ne znam.

je u kontradikciji i sa Ustavom i sa Zakonom o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. I to jedan formalni razlog zašto HDZ neće, Klub zastupnika HDZ neće podržati ovaj zakon. A drugi je, gledajte, da i ovoga trenutka imate 5 milijardi kuna za sanaciju zdravstvenog sustava i da to učinimo sutra, a nemate da to učinimo sutra, ovaj zakon pada kao kula od karata za mjesec dana. Zašto smo i zašto nećemo podržati ovaj zakon? Iz jednostavnog razloga što ministar zdravlja u proteklih godinu dana nije napravio ništa, al' ama baš ništa, što se tiče financijske a onda i svake ostale stabilnosti zdravstvenog sustava. Čak je po meni uvrijedio članove Vlade kad je rekao prva strukturna reforma ove vlade je objedinjena javna nabava. Pa nije objedinjena javna nabava nikakva reforma, a kamoli ona kakvu se naziva strukturna reforma zdravstvenog sustava. Pročitat ću vam samo jedan dio ovog zakona, članak 3. gdje kaže: „Osnivač odlukom poziva Vladu RH na na provođenje sanacije kada je javna ustanova osnovana od strane jedinice lokalne i područne samouprave te drugih osnivača, koji kao osnivač ne mogu pokriti nastale gubitke.“ Dakle osnivač, županija ili grad, mora reći zašto traži sanaciju zdravstvenog sustava svoje županije ili bolnice jedno. Dotad ću vam pročitati što će vam svi odgovoriti. Predsjednik Upravnog vijeća pulske bolnice, član vladajuće koalicije, kaže ovako: „U Vladi i ministarstvu nikad nitko nije napravio analizu zašto su nastali toliki dugovi, vjerojatno zbog loše utvrđenih bolničkih proračuna, a cijelo vrijeme dižu glas na ravnatelje i župane.“ To bi bilo otprilike ovako, sagradite zid jedan i dođete za godinu dana i zid je urušen. Vi ga ponovo betonirate, pa dođete za godinu dana pa je on opet urušen i tako možete iz godine u godinu, ako ne znate da se taj zid urušava zbog lošeg betona. Dakle ono, evo i danas nakon deset godina imamo, nakon deset godina, ne samo što imamo nove dugove u godinu dana povećane za gotovo dvije milijarde kuna već imamo nažalost i nakon deset godina prvi štrajk medicinskih sestara. Ali što se dešava kad osnivač je Vlada Republike Hrvatske, a ona je osnivač kliničkih bolničkih centara, što se dešava kada ona nije dobar poslodavac. Sad pogledajte, vi ste spomenuli podatak dakle na dan 31. srpnja, dakle za prvih 6 mjeseci, poslušajte dobro, dakle poslodavac, u ovom slučaju nije to županija ni grad nego Vlada, dakle obveze kliničkih bolnica, kliničkih bolničkih centara iznose 2,9 milijardi kuna što znači i to je ono upozorenje koje sam ja govorio kod donošenja proračuna prošle godine, izostanak bilo kakve, a ne strukturne reforme što znači povećanje duga od 760 milijuna kuna za prvih 6 mjeseci, što znači do kraja ove godine samo one ustanove kojima je Vlada osnivač će generirati dug od milijardu 620 milijuna kuna. Tko će pozivati sanacijske upravitelje u te ustanove ako županija poziva Vladu. Hoće li onda Vlada pozivati koga, Europsku uniju, Europsku uniju da postavi svog sanacijskog upravitelja jer je Vlada pokazala da ne zna rukovoditi zdravstvenim sustavom onom kojem je ono osnivač. A s druge strane proziva županije, proziva ravnatelje bolnica, župane, da ne znaju rukovoditi zdravstvenim sustavom. Pa zbog sveg stanja u zdravstvenom sustavu, zbog 2 milijarde novog duga u samo godinu dana, produženih lista čekanja, prvog štrajka nakon 10 godina ja mislim kada bi imalo morala imao da bi ministar Rajko Ostojić trebao podnesti, doći danas ovdje, objasniti što je sve obećavao protekle godine ili za vrijeme predizborne kampanje kada sam mu ja rekao da ću podržati proračun ako proračun Ministarstva zdravstva ostane u istoj razini kao 2011. godine. On je slavodobitno rekao u jednoj emisiji ne, bit će i veći. Proračun Ministarstvo zdravstva je ostao bez milijardu kuna, ostao je bez 2% doprinosa, to je dodatnih 2,5 milijarde kuna. Ali ću vas podsjetiti kad kad dolazi do sanacija zdravstvenih ustanova. Do sad ih je izvršeno negdje 14, 15, ako ne i više, utrošeno je 25,3 milijarde kuna kad nije bilo sanacije. Kada smo ušli u jednu uistinu široku, opsežnu reformu zdravstvenog sustava sanacije jedino od postanka Republike Hrvatske nije bilo 2009., 2010. i 2011. godine. Kako? 2009. proračun HZZO-a je bio 23,5 milijarde kuna. Ja sam zamolio tada kolege u Vladi da prihvate taj inertni slučaj zdravstva da on košta 23,5 milijarde kuna i hvala kolegama to su prihvatili. Ali ja sam rekao da ću ući u veliku reformu zdravstvenog sustava i da ćemo smanjivati i racionalizirati troškove i onda smo proračun rebalansirali za 2 milijarde kuna. Doprinosi i mirovine 3%, to je 45 milijuna kuna, posebnih stavki ili vlastitih prihoda HZZO-a koje ne utječu na državni proračun. Znači doprinos na mirovinu nije bilo lako uvesti, 3% doprinosa na mirovine 45 milijuna kuna i na osiguranje 404 milijuna kuna. Prihod od automobilske odgovornosti 174 milijuna kuna. Sjećate se kad smo uvodili participaciju u primarnu zdravstvenu zaštitu, participaciju na to smo dobili prihod od 500 milijuna kuna i dopunsko osiguranje povećali smo od 50 do 100% i tu smo dobili dodatnih milijardu kuna. Dakle HZZO za vrijeme reforme zdravstvenog sustava uprihodovao je mimo proračuna 2 milijarde i 175 milijuna kuna i zato smo mi mogli rasteretiti tih godina državni proračun i rebalansirali smo proračun za milijardu 765 milijuna jer je proračun 2011. HZZO-a iznosio 21 milijardu i 700 milijuna kuna. Ali smo ušli u veliku snažnu reformu zdravstvenog sustava i s njom je trebalo nastaviti. Nema reforme i točka. Reforma je dugotrajan proces. I poslije Milinovića je došao Ostojić, ništa za godinu dana nije napravljeno, ama baš ništa, osim što je izgubio za zdravstveni sustav 3 milijarde kuna i dostupnost zdravstvene usluge naravno pada. Poslije mene govori uvaženi zastupnik Drmić. Da li će on moći reći kao jedan od čelnika ili netko od čelnika Osječko-baranjske županije evo Vlada nije dobar poslodavac kliničke bolnice Osijek jer je ona osnivač. Nije dobar. I tko će, ponavljam još jednom, postaviti sanacijske upravitelje u tom smislu? Mi u HDZ-u držimo da je to pokušaj, a ja se nadam, ja ne bih volio da Ministarstvo financija preuzme taj teret odgovornosti na svoja leđa neka to preuzme ministar Ostojić jer ovaj će se zakon srušiti kao kula od karata i vi to znate sigurno sa financijske strane, a i mi. Evo jedna županija, što znači centralizacija odnosno decentralizacija. I ovo je po nama pokušaj ili mogućnost političkog kadroviranja da bi sa nacionalne razine se kadroviralo na lokalnoj razini jer sada to nije moguće. Jedna županija uplaćuje kroz doprinose u državni proračun 163 milijuna kuna. Sad poslušajte, ovo je vrlo bitno. Jer i sanacija koju ste proveli od 500 milijuna kuna su novci poreznih obveznika cijele države, a sanacija je išla samo za državne ustanove. To nije korektno, to nije pošteno i to nije ni zakonski. Dakle, jedna županija uplatila je 163 milijuna kuna doprinosa za proteklu godinu. U toj županiji bolnica godišnje košta 38 milijuna kuna, domovi zdravlja 40 milijuna kuna, hitna medicinska pomoć 20 milijuna kuna, Hrvatski zavod za javno zdravstvo 2 milijuna kuna. Ukupno dakle zdravstvo u toj županiji košta 100 milijuna kuna. Jeste li čuli koliko je ta županija uplatila u proračun temeljem doprinosa? 163 milijuna kuna. Dakle, 63 milijuna kuna je uzela centrala, uzela država. Da je tih 63 milijuna kuna ostalo u toj županiji ne bi bilo dugo. Moglo bi se čak osnovati još neka zdravstvena organizacija. Naravno, riječ je o Ličko-senjskoj županiji. A ima još jedan drugi podatak. Jedna županija uplaćuje 6 milijardi kuna. Pogledajte sad ovo što je to centralizacija i zašto male bolnice u pojedinim sredinama imaju i domovi zdravlja imaju takvih problema. Jedna županija je uplatila 6 milijardi kuna. milijardi kuna. Bolnice u toj županiji koštaju 4,4 milijarde kuna, primarna zdravstvena zaštita 800 milijuna kuna, hitna medicinska pomoć 500 milijuna kuna i Hrvatski zavod za javno zdravstvo 200 milijuna kuna. Dakle, ukupno zdravstvo u toj Županiji košta 6 milijardi kuna, a uplate doprinosa 6 milijardi kuna. Nula k nuli. E sad, iz doprinosa se plaća i bolovanje to je 500 milijuna kuna i lijekovi 800 milijuna kuna. Dakle, još milijardu i 200. Dakle, to zdravstvo uplati 6 milijardi, potroši 7 milijardi i 200. Znate o kojoj županiji je riječ? O Gradu Zagrebu, kojem kojem nedostaje milijardu i 200 milijuna kuna da bi pokrio čitav trošak zdravstva grada Zagreba. Zato sam usporedio Ličko-senjsku županiju kao jednu manju gdje je često puta ministar govorio da treba ukinuti CT, pa evo pozdravljaju ga medicinske sestre i tehničari. Prošli vikend je samo napravljeno 40 magneta, samo subotu i nedjelju. Dakle, rade i subotu i nedjelju. Sad pogledajte, kroz ovo bi htjeli novac poreznih obveznika iz svih županija centralizirati i najviše sanirati kliničke bolničke centre. A zapamtite i ponovit ću. Dakle, klinički bolnički centri su u prvih 6 mjeseci stvorili 760 milijuna kuna novog Da ne kažem i s tim ću završiti uvođenje PDV-a na lijekove i ortopedska pomagala. Vi ste spomenuli lijekovi na recept su prošle godine bili 3 milijarde i 129 milijuna. Svake godine oni idu do 10% gore. Dakle, kada bi se realno prosuđivalo proračun je trebao biti 3 milijarde i 400. dakle već nedostatak od 260 milijuna kuna. Ali i PDV na to 5%, to je dodatnih 172 milijuna kuna. Pa samo na toj stavci i bolnice plaćaju PDV na lijekove nedostaje 862 milijuna kuna. Samo na toj stavci, a da ne spominjemo posebno skupe lijekove, ortopedska pomagala,

strukturnih reformi u Ministarstvu zdravlja mislim da je sazrelo vrijeme da se razmišlja o ministrovoj odgovornosti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Repliku ima Ivo Jelušić. Poštovani gospodine Milinović, počeli ste svoju raspravu s tim da vam je žao da to osim što je tu zamjenik ministra financija da tu nije ministar zdravlja ili kako ste vi rekli ministar koji je odgovoran za ovo stanje. Pa ja moram reći da ministar odgovoran za ovo stanje je ovdje u sabornici. Vi ga ne vidite, ja i razumijem zašto. Jer čovjek sebe uglavnom ne vidi, vidi druge. Vi ste ministar koji je odgovoran za ovo stanje. Čitam tablicu koju niste osporili niti itko je do sada osporio, a to je da je sa 31.12.2011. godine, dakle krajem prošle godine do kad ste vi bili ministar dug ukupni 5 milijardi, zaokružujem dospjeli skoro 2 milijarde. I zbog toga sanacija ne zbog nečeg drugog ovo o čemu ste vi pričali. Prema tome, ministar koji je odgovoran za ovakvo stanje je tu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Darko Milinović. Često puta kod vas u SDP-u izostaje komunikacija ne samo sa koalicijskim partnerom nego i između vas. Sjećate se, a vjerojatno svi se sjećaju da je ministar zdravlja govorio da je dospjeli dug u u zdravstvenom sustavu 5, 7 milijardi kuna. Ne znam gdje je stao na kraju, bilo je 5 ili 7. Potpisan premijer. Dospjeli dug na 31.12.2011. godine kad sam ja završio mandat je 2 milijarde kuna. Ali morate znati i to iz ministarstva znaju, da je taj dospjeli dug u Ministarstvu zdravstva na početku reforme bio 4,4 milijarde kuna i mi smo ga smanjili za 2,4 milijarde kuna. Trebalo je nastaviti reformu zdravstvenog sustava. I dakle, još ću jednom ponoviti podatak da je za prvih 6 mjeseci povećan dug kliničkih bolnica za 760 milijuna kuna. Ali ono što morate, jer papir ne da lagat. Pa provjerite! Kad sanacije nije bilo? Deveta, deseta, jedanaesta. Zašto je nije bilo? Zato jer nije bilo potrebe. Zašto nije bilo potrebe? Nije bilo gomilanja novih obveza. Zašto nije bilo gomilanja novih obveza? Jer je tadašnji ministar u mojoj malenkosti sjeo sa svim ravnateljima, sa svim predstavnicima upravnih vijeća i izračunao stvarne troškove bolničkog sustava i na osnovu toga, evo vi ste mi svjedok, su formirani limiti. Današnji ministar zdravlja još u godinu dana nije našao vremena sastat se sa ravnateljima bolničkih ustanova koji najviše troše sredstava iz državnog proračuna. I ne samo to, čuli smo danas da na 20 pisama jednog čelnika sindikata nije se udostojio odgovoriti. Zato danas, danas, ja sam rekao jednom nepogode za zdravstveni sustav i to se pokazuje kao točno, imamo nakon 10 godina ponovno štrajk u bolnicama, a 10 godina isto u vrijeme krize '08. i '09. ga nije bilo jer nije bilo potrebe. Hvala. Pa evo vi ste gospodine Milinoviću možda da se nadovežem na primjerice na dan 31. srpanj dug samo KBC-a Zagreb praktički dospjelih obveza milijardu i pol kuna, a dug svih 23 županijskih općih i gradskih bolnica u RH 1,6 milijardi kuna. 1,6 milijardi kuna. Dakle, to vrlo jasno pokazuje gdje je zapravo generator problema u kojim ustanovama, a KBC Zagreb je državna ustanova i tu se što podržavit više nema. Zdravstveni sustav mislim da ćete se i vi složiti da sa smanjenjem doprinosa za 2% je taj sustav posve neodrživ. I bila je zapravo to politikantska teza o tome da se može smanjiti doprinos, a da se može sačuvati taj sustav jer jasno je bez te 2, 3 milijarde da taj sustav će samo ići u daljnju dubiozu. Kad ste govorili o tome da taj sustav, o zidovima koji se ruše jer su zidani od lošeg materijala meni se čini da se ti zidovi ruše i zato što su na lošim temeljima. A temelj je zapravo ukupna struktura i ustroj današnjeg tog sustava kako je ustrojen. I da taj sustav, vi ste svakako u svom mandatu po mom skromnom mišljenju povukli cijeli niz zaista dobrih i kvalitetnih poteza, ali ipak onu strukturnu promjenu se niste ni vi usudili provesti, a to bi ipak bila strukturna promjena zapravo zdravstvenog osiguranja ali u onim njegovim bazičnim osnovama. I treća stvar, samo podržavljenje tih županijskih bolnica zapravo nema nikakvog smisla, njih treba sanirati a a razgovarati u 19,30 nakon cjelodnevne rasprave o nečemu ovako važnom zapravo ne služi posebno na čast onima koji vode ove sjednice. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo potpredsjednice. Pa u pravu ste, i vi ste dobro detektirali koliko je obveza napravio zdravstveni sustav u Gradu Zagrebu u odnosu na sve ostale županije. Kažete da nisam krenuo u strukturne reforme. Razlikujemo se, ja mislim da jesam. I sad kad spominjemo Zagreb u Zagrebu je prije reformi bilo 17 bolnica. Sjećate se kada sam krenuo u spajanje zagrebačkih bolnica i od 17 bolnica smo napravili 4 bolnice. Imali smo 17 ravnatelja, imali smo 34 pomoćnika, imali smo 56 zamjenika, imali smo ne znam 100 i nešto članova upravnih vijeća. Tko se najviše protivio tome? Današnji ministar zdravlja. A ja uvjeravam da će za 3 do 5 godina hrvatskim zdravstvenim sustavom u Zagrebu upravljat se s jednog mjesta. To je cilj. Bez toga nema napretka zdravstvenog sustava u RH. Tada najveći protivnik tog spajanja je dakle bio SDP i današnji ministar zdravlja Rajko Ostojić. I onda su pitali zašto Zagreb? Pa zato jer Zagreb troši više, gotovo polovicu ukupnih sredstava za zdravstvo. Ali je ministar htio ukinuti gospićku bolnicu. To ne bi donijelo zdravstvenom sustavu ama baš ništa. Čuli ste što sam rekao 38 milijuna kuna godišnje košta gospića bolnica. Pa ukinimo ništa se neće desiti. 38 milijuna, ništa se neće desiti. A spajanjem zagrebačkih bolnica mi smo racionalizirali i 156 milijuna kuna. Dakle, treba udariti tamo gdje je gro problema. Rekao sam vam koliko Ličko-senjska županija uplaćuje u proračun, a koliko Grad Zagreb. I sad da vidimo tko se to iz doprinosa može pokriti, a tko ne. I zadnja replika, Branko Vukšić. o dvije stvari koje su vrlo važne u zdravstvenom sustavu. Ova vlast želi centralizirati odluke i novac, a decentralizirati odgovornost. I to je ono osnovno protiv čega se treba boriti mada smo dobivali obećanja da će biti decentralizacija u svim sustavima, sve će se odlučivati na svim nivoima, bit će demokratizirano. Kad se donosio proračun i kad su se porezne mini-reforme ili reforme kako god to nazivali radile tad kad je smanjen doprinos zdravstveni za 2%, Laburisti su upozoravali da će se zdravstveni sustav urušiti. On se polako urušava. Ono što je rekao prije kolega Đurović nemoguće je sa toliko malo novca zadržati ovaj nivo ili onaj nivo koji je prije bio liječenja u bolnicama. Ispada da će u skoro vrijeme, i to vrlo kratko vrijeme, moći će liječiti se samo bogati koji imaju novca, a da će siromašni bolesni umirati. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala lijepo. Dali ste mi još evo dvije minute da kažem još što nisam stigao sa govornice. Za sanaciju zdravstvenog sustava potrebno je 5 milijardi kuna, njih ne vidimo u proračunu. Sad vratimo se malo u prošlost ili pogledajmo u budućnost, kako se misli nametnuti ili naći tih 5 milijardi kuna? Privatizacijom Croatia osiguranja, privatizacijom Hrvatskih autocesta i jedine snažne nacionalne banke Hrvatske poštanske banke. Nemojmo glasovati za ovo

Prodali su kontrolni paket dionica Plive, pazite ovu riječ i ovu cifru za 750 milijuna kuna, sanirali su zdravstveni sustav. Dionice Plive kontrolni paket za dva mjeseca vrijedili su milijardu i 100 milijuna kuna, dakle za 400 i koliko 50 milijuna kuna manje nego što se to moglo napraviti za dva mjeseca te 2000.čini mi se druge godine. Jednako tako koliko sada na tržištu vrijedi Croatia osiguranje, Hrvatska poštanska banka i Hrvatske autoceste, a koliko će vrijediti kada uđemo u EU kada izađemo napokon iz krize. Valjda nećemo ili valjda nećete ponoviti tu i takvu grešku. Poštovana potpredsjednice Sabora, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Mislim da je ovo jedna vrlo bitna tema o kojoj raspravljamo danas posebice stoga jer donošenjem ovakvog jednog zakona omogućit ćemo trošenje čak 5 milijardi kuna iz hrvatskog državnog proračuna. posebno stoga mislim da mi je pomalo i nezbiljno ovdje u ovo doba dana ili u ovo doba noći raspravljati pred ovako malo je reći polupraznom vijećnicom. Na trenutke se osjećam kao da radimo nešto vrlo loše pa smo čekali da padne noć da nas niko niti vidi niti čuje. Činjenica je bez obzira što se sam zakon ne zove nema u svom nazivu pridjev zdravstvo, da su zdravstvene ustanove, činjenica je da je glavni problem koji nalazimo u javnim ustanovama koje se trebaju sanirati su upravo zdravstvene ustanove, bilo kliničke bolnice znači ustanove kojima je osnivač Hrvatska država ili opće i manje bolnice kojima su osnivači jedinice lokalne uprave. Činjenica je da i puno toga u zdravstvu ne štima. S jedne strane imamo jednu relativno lošu uslugu na koju se pacijenti s pravom bune, velike su liste čekanja, a s druge strane možemo reći da trošimo u zdravstvu puno više nego što ova država i zdravstveni sustav može izdržati. Koji je razlog da se tako gomilaju dugovi zdravstvenih ustanova? Do sada oni negdje iznose cca 5 milijardi kuna, znači u prvih 9 mjeseci ove godine. Ovim zakonom mislim da nećemo ugasiti požar niti ćemo ga staviti pod kontrolu. To je samo bacanje malo vode u jednu veliku vatru i neće se vidjeti nekakvi trajni rezultati i vrlo brzo naći naći ćemo se ponovo na ovom mjestu s nekakvim novim zakonom koji će predviđati nekakvu novu sanaciju na ovaj ili nekakav drugi način. Činjenica je i da ljudi ovdje u izvješću vidimo 51 zdravstvenu ustanovu, sve do jedne su iskazali gubitak. Netko manji, netko već ovisno o tome koliki broj pacijenata je primao u proteklom periodu. Ja ne želim vjerovati da su svih tih 51 ravnatelj bolnice nesposobni ljudi koji nisu u mogućnosti iznaći načina da bi njihove ustanove pozitivno poslovale. Ja se vjerujem da ćete se i vi većina bar vas složiti sa mnom. I to je jedan od dokaza da nije odgovornost na ravnateljima ustanova. Još manja je odgovornost na osnivačima tih ustanova koji su jedini predviđeni ovim zakonom biti kažnjeni. Doduše iz ovog zakona je izuzeto kažnjavanje države jer ministar osim što nastavlja upravljati preko Sanacijskog vijeća i sanacijskog upravitelja državnim bolnicama, on na jedan način ponovno centralizira i ono malo decentralizacije koje je bilo tj. po svoju upravu uzima i one ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne uprave. U 3.mjesecu današnji ministar je smanjio limite. Znači svi znamo što je limit, to je onaj iznos novca koliko pojedina ustanova može potrošiti potrošiti u tekućoj godini. Smanjio ih je u 3.mjesecu za 4%. To je bio nekakav pokušaj da se uštede novci, danas vidimo da je to nemoguće. Na koji način ravnatelj bolnice može uštediti novac? Može nešto malo na nekakvim nabavci materijalnih sredstava to je toliko sitno da u ovom izvješću i ovim dugovima vjerojatno ne bi se ni primijetilo. Može uštedjeti tako da otpusti dio ljudi i to nije sigurno dobro rješenje jer svi znamo da odstupamo od europskog prosjeka. Zna se koliko zdravstvenih djelatnika dolazi na koliko pacijenata. Tu smo lošiji od europskog prosjeka i takva jedna ušteda ne bi bila pravedna prema pacijentima koji posjećuju te zdravstvene ustanove. Jedini način da ravnatelji uštede nekakva znatna sredstva, znači da u 8.ili 9.mjesecu to bi trebalo točno izračunati zaključaju bolnice, da jednostavno od tog datuma ne primaju više pacijente. Kada dođe netko bolestan u bolnicu da kaže čujte danas je 23.6.mi smo ispunili naš limit, jednostavno nemamo sredstava da do nove godine primimo nijednog novog pacijenta, nemamo novaca za lijekove, nemamo novaca za posteljinu. Ostavili smo toliko da možemo platiti zaposlene i minimalne režijske troškove do nove godine. svi mi znamo da je i to nemoguća varijanta. Ljudi moraju imati sve uvjete i mogućnost da prime zdravstvenu pomoć. Znači mora se tražiti nekakav drugi način da se riješi ovaj problem. nije rješenje ni ovih 5 milijardi kuna koje ćemo jednokratno što je govorio kolega Milinović ne znam na koji način priskrbiti u državni proračun i ulupati ga da bismo pokrili postojeće i dosadašnje dugove jer kako sam rekao za godinu dana ti dugovi će biti vjerojatno isti kao što su danas, jedino će biti svježiji. Šta treba napraviti da bi se napravila jedna kvalitetna reforma zdravstva, da sa ovoliko novaca koliko ga imamo pružimo maksimalnu skrb našim građanima koji traže pomoć za svoje zdravstvene probleme u bolnici? Na to pitanje bi trebao dati odgovor ministar Ostojić kojega nažalost nema ovdje s nama. Ja sam slušao i njegove govore u predizbornoj kampanji, ja sam očekivao da on ima jedan kompletan plan za revitalizaciju sanaciju hrvatskog zdravstva. Danas vidim da to nije tako, čak i one greške koje je radio ministar Milinović u svom mandatu, kada smo zajedno ja i moj kolege i vi kolege iz SDP-a, pa i ministar Ostojić koji je u to vrijeme bio zajedno kritizirali gospodina Milinovića, ja sam očekivao, čak sam govorio kod mene u Đakovu gdje je zatvoreno rodilište, čekajte da Milinović ode. Evo dolazi sad Ostojić, on je obećao da će vratiti gradu Đakovu rodilište, a evo prošlo je već 9 mjeseci, gospodin Osotjić se ne odaziva na vapaje žena i građana stanovnika Đakova. Isto takva stvar je bila i sa hitnim službama gdje je isto jedna blesava ušteda bila od da se ne uvrijedi ministar Milinović gdje je smanjio broj ekipa hitne pomoći, pa nam se dogodilo kad nam netko od kuće nazove hitnu pomoć, da medicinska ekipa koja tu noć ili dan dežura u hitnoj, mora zaključati vrata i otići pružiti pomoć čovjeku koji je tražio kućnu posjetu. U isto vrijeme nekome je pozlilo, strpaju ga u auto, dovezu ga pred hitnu medicinsku pomoć, pred ordinaciju gdje poljubi zaključana vrata. Pa smo imali otprilike godinu dana dva smrtna slučaja gdje su ljudi umrli pred vratima hitne, ja se sjećam i tada je izjava ministra Ostojića koji je govorio da će odmah nakon preuzimanja vlasti i taj problem riješiti. Ni taj problem nije riješen, pojedine županije su ukinule te hitne medicinske pomoći odnosno hitne službe i zaključavaju ta vrata kada idu na teren. Ljudi i dalje bolesni čekaju. Hvala bogu nije bilo smrtnih slučaja poslije ta dva koja su se dogodila prije godinu dana. Konkretno moja županija sanira te gubitke koje ministarstvo ne, iako ja ne znam s obzirom na financijsko stanje, financijsku moć, županija koliko će to biti u stanju činiti. Isto tako naglasio bi da svi ovi troškovi koje sam nabrajao su centralizirani, ravnatelj jednostavno ima jedan kolosijek kao vlak kojima se kreće i samo potpisuje virmane. On mora poštivati kolektivne ugovore koje je potpisalo ministarstvo. Apsolutno nikakvog utjecaja nema, ne može smanjiti plaće, ne može neisplatiti božićnice, ne može neisplatiti regres, ne može neisplatiti jubilarne nagrade i niz drugih stvari koje je bolnica preuzela kao obvezu iz kolektivnog ugovora, ravnatelj nije potpisao taj ugovor već je potpisao nekadašnji ministar zdravstva, novi kolektivni ugovor koji se bude pojavio potpisat će današnji Tako da mislim da je stvarno nepravedno da se ravnatelj i bolnica na bilo koji način povezuju ili prozivaju za nastale dugove. Ja znam da među njih 51 vjerojatno ima i takvih koji su mogli se racionalnije ponašat, neka ih bude 5, 10,7 ali sigurno nije 51. Ja mogu još na kraju u ime svog kluba reći da mi ovaj zakon nećemo podržati. Ova sanacija se mogla kao i dosada s obzirom da nema neke kvalitetnije reforme odraditi i bez donošenja ovakvog zakona, dakle da ministarstvo kroz svoje fondove iz državnog proračuna podmiri te dugove da bi trenutno ili privremeno smanjila taj požar koji vlada u zdravstvu. način i razlog donošenja ovog zakona je uzimanje osnivačkih prava jedinicama lokalne uprave i na taj način ih se kažnjava za te dugove iako smo svi svjesni da jedinice lokalne uprave ni na koji način ne mogu biti krivi za nastala dugovanja. Hvala lijepa. Hvala. Naime, gospodine Drmič, odgovor na vaše pitanje kako učiniti zdravstveni sustav da posluje pozitivno. Na to pitanje odgovor nisu našli ni Barak Obama, ni Angela Merkl ni praktički jedan čelnik europskih država, pa neće naći ni hrvatska Vlada, il gotovo nijedan zdravstveni sustav u Europi pa ni u zapadnom svijetu ne posluje pozitivno. Svi su negdje na rubu nekakve javnozdravstveni sustav, svi su tu negativnu bilancu ne preuzima na sebe država, već ju preuzimaju zdravstveno osiguravateljska društva koja nisu državna i podržavljena. Naravno, mi imamo jedan sasvim drukčiji sustav u kojem stvari stoje tako kako stoje. Također se ne bih poslije u cijelosti s vama složio skulpirao odgovornosti ravnatelja, sigurno među ravnateljima bilo puno i politički postavljenih podobnih i nesposobnih i razno raznih, i zaista sigurno postoji kvalitetniji ravnatelj i manje kvalitetni, i njihovi osnivači, njihovi vlasnici, bila to država, ili županije nikada nisu znale, niti su ikada znale ili htjele ili mogle prepoznati one među njima koji su kvalitetniji ili oni koji su manje kvalitetni ili nažalost i o županijama, i o državi uvijek nužno jedino politika diktirala vlasničku strukturu i kada se podržave te županijske bolnice, onda će državna politika umjesto primjerice županijske diktirat tko će bit ravnatelji, a to isto nikuda posebno vodit neće. **Zgrebec, Dragica Ja se većinom sa gospodinom Đurevićem i mogu složiti u njegovoj replici, on je doduše liječnik pa vjerojatno i kompletnu situaciju u zdravstvu gleda sa jedne druge strane nego što ju to ja vidim. Činjenica je da je problem jedne zdravstvene skrbi jedan od većih problema diljem svijeta. Pratimo jednu bogatu Ameriku gdje je upravo se lome koplja jer jedan Barak Obama pokušava također napraviti jednu reformu zdravstva u Americi da to zdravstvo bude dostupno svima. Tamo je bila jedna surova situacija da tko nema novaca, još uvijek je dijelom takva, tko nema novaca osuđen je da umre negdje na ulici ili kod kuće jednostavno je situacija bila takva da on nije u mogućnosti tražiti medicinsku pomoć i to je jedno od rješenja za naše zdravstvo ako to gledamo sa nekakve financijske strane. Onda će nam možda nešto novaca i ostati u fondu. Ja mislim da to nije dobar smjer za Hrvatsku državu, mislim da Hrvatska država treba zadržati jedno ovakvo zdravstvo koje je široko dostupno svim njihovim građanima, ako treba stegnuti kaiš na nekakvoj drugoj strani. Ja znam da je sad kriza i da imamo nedostatno novaca da pokrpamo sve rupe u proračunu, ali ja mislim da je u redu možda i u nekakvom budućem periodu napraviti nekakav programirani gubitak, znači uz znači uz želju da zdravstvene usluge budu dostupne svim ljudima. Pa ćemo svake godine znači odvojiti milijardu ili 2 ili 3 milijarde kuna, računamo na to da će toliki biti gubici u zdravstvu. Jednostavno ga je podmirivati ali tvrdim još jednom, ne smije dozvoliti da pacijenti i građani Hrvatske na svom zdravlju i zdravstvenoj usluzi osjete ovu krizu i recesiju, odnosno gubitak u zdravstvu. Naravno kolega Drmiću da ravnatelji nisu odgovorni. Spomenut ću samo tri bolnice, dvije državne i jednu županijsku. Riječka bolnica je imala proračun 58 milijuna kuna, sada 48, mjesečno 10 milijuna kuna manje i uz takav proračun ne može ravnatelj profesor Haler biti odgovoran jer je on jednostavno doveden u takvu situaciju. Zadar, milijun kuna manje mjesečno, na godišnjoj razini 12 milijuna kuna. Klinički bolnički centar "Rebro" za 12 milijuna kuna proračun mjesečno manje, dakle godišnje 144 milijuna kuna. Dakle samo te tri bolnice, samo tim trima bolnicama manjka da bi pozitivno poslovale 177 milijuna kuna. Ja sam rekao da zdravstvenom sustavu nedostaje mjesečno 250 milijuna kuna. Gdje je razlika? Kada sam ja na neki način formirao proračun sjeo sam još jednom kažem sa svim ravnateljima i svi su ravnatelji se usuglasili da je to dobar proračun i onda sam ja tražio njihovu odgovornost i tri godine nismo stvarali novog duga. Sada ravnatelji dobiju poštom evo dobili ste limit, ne trebaju se usuglasiti i ne trebaju ništa reći o tom limitu. Još ima vremena, na stavci Ministarstva zdravstva za iduću godina koliko, milijardu i 100 ili milijardu 700 milijuna kuna. Pa vratimo to Ministarstvu zdravlja tih milijardu i 700 milijuna kuna, neka sjedne sa ravnateljima, 50, ne znam koliko ih ima, neka sjedne s njima, neka izračunaju stvarne troškove i neka povećaju limite i onda ćemo svi mi dignuti ovdje ruku za neodgovorne ravnatelje koji u toj prilici budu budu nerentabilni. A vidite kako se urušava javni sektor kad i djelatnici iz premijerova ureda idu u privatni sektor. Sjetite se što je Rajko Ostojić govorio i SDP, ukinut ćemo ugovore sa privatnicima. Znate što je istina, 40 je bilo ugovora sa privatnim poliklinikama, sad imaju dvije više. I znate što ću ja reći, neću reći ukinuti, ja ću reći to je dobro, komplementaran sustav mora biti jer bez privatnog sektor u zdravstvu nema napretka zdravstvenih usluga u zdravstvenom sustavu. Neću reći da to treba ukinuti kao što to iz demagogije govorio današnji ministar. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani Ivan Drmić. **Drmić, Ivan (HDSSB)** Kolega Milinoviću, dijelom se slažem sa vašim izlaganjem, međutim ja nemam tu mogućnost da kažem od tih 51 ravnatelj da nijedan nije radio nekakve greške i da nije povećao u bitnom taj dug taj dug koji njegova bolnica ili ustanova ima. Ali isto tako mogu odgovorno i stojim iza te svoje izjave od njih 51, 51 ustanova, svih 51 su napravile gubitak. Nemoguće da svih 51 ravnatelj je nesposoban. Znači ja još jednom ponavljam, može biti 5, 7 ili 10 nesposobnih koji imaju 10 ili 15% svojom nesposobnošću više duga nego što bi bilo da su radili sve ispravno, ali činjenica je da ih ima 20, 30 ili 40 koji su dali sve od sebe da bi pacijenti bili zadovoljni i da bi taj dug koji njihove ustanove naprave bio minimalan. u ime kluba SDP-a poštovani Ivo jelušić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Ovo je Zakon o sanaciji ustanova, istina Bog dobrim dijelom ponukan na njegovo donošenje zbog stanja u zdravstvu, ali ako precizno pogledamo zakon on se odnosi i na druge ustanove, ne samo ustanove u zdravstvu i po njemu je moguće pokrenuti sanaciju u drugim ustanovama, a ima problema i u drugim ustanovama, ne samo u zdravstvu o čemu ću nešto kasnije reći. Ovo je jedan od zakona koji moramo donijeti, koji smo morali donijeti. Voljeli bismo da ne moramo, voljeli bismo da ovakvog zakona nema, ali naprosto situacija je takva da zahtijeva da se donese Zakon o sanaciji. Ustvari ovaj zakon je Zakon o sanaciji jednog dijela vladavine HDZ-a i to moramo jasno i glasno reći. Povod za ovaj zakon je dakle dug u zdravstvu koji je sa 31.12. prošle godine na kraju vladavine HDZ-a bio 5 milijardi, ukupno dospjelo 2 milijarde i to želimo sanirati. I ovaj zakon je dakle sanacija loše vladavine HDZ-a, to je naprosto tako. Nažalost, nije to samo slučaj sa ovim zakonom i nije to samo slučaj ovdje. Ovaj tjedan dana, ovih dana smo imali pred sobom proračun, pa i proračun nažalost u dobrom dijelu nije ništa drugo nego sanacija loše vladavine prethodnih godina, vladavine HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera. Deficit u proračunu za sljedeću godinu koji smo raspravljali ovih dana je cca 10 milijardi kuna. I svih tih 10 milijardi koje nemamo, koje imamo manje u proračunu, u proračunu, manje u prihodu nego ćemo rashodovati ide na što? Na sanaciju prethodnih kredita od povratak na kamate, na kredite koje je prethodna Vlada HDZ-a uzimala. Prema tome, mi se izgleda bavimo samo sanacijom, samo ne znam do kad ćemo to morati. Da to nije i nije to sve. Mi imamo negdje još oko petnaestak milijardi, dakle duga koji je ostao, koji treba sanirati. Dakle, rekao sam u zdravstvu oko 5 milijardi, umirovljenički fond milijardu i 700. Dug brodogradnji treba sanirati oko 9 milijardi. Oko 15 milijardi to je miraz koji nam je ostavila Vlada HDZ-a. To sve trebamo sanirati. To je ogroman novac. Mogli bi mi to lako napraviti da se želimo i dalje zaduživati kao što je to radila Vlada HDZ-a. Njihovo zaduženje svake godine proteklih par godina zadnjih bilo je 15 milijardi kuna, a mi smo sveli na 10. 5 milijardi manje godišnje. E da i mi ove četiri godine uzimamo 5 milijardi više zaduženja, to je 20 milijardi mogli bi bez problema sanirati sve ove njihove nepodopštine koje su imali i nastaviti raditi kako hoćemo. Ali ne želimo to. Ne želimo dalje Hrvatsku dovoditi u dužničko ropstvo i dalje se zaduživati, nego ćemo probati uz minimalna zaduženja sanirati ovo što je ostavljeno. Naravno, ja razumijem HDZ da se tako ponašao. Davali su kome god treba, nisu se htjeli nikome zamjeriti. Jer Bože moj, ako se nekom zamjeriš uskratit će ti glas, izgubit ćeš izbore. Međutim, opet su izgubili izbore i pored toga što je dobro, ali su dugovi ostali svima nama što nije dobro. Dakle, oni su izgubili izbore, ali šteta je napravljena Hrvatskoj i sad mi to moramo sanirati. I sad se trebamo čuditi zašto su u zdravstvu ovakvi problemi? Pa ljudi su se u zdravstvu, uprave su se u zdravstvu ponašale naprosto po modelu koji je uspostavljen bio u Hrvatskoj – neodgovorno troši bez obzira koliko imaš. To je bila politika koja je godinama trajala u Hrvatskoj, koji je svake godine iz godine u godinu strpljivo i uporno provodio HDZ. Mi želimo s tim prekinuti. da nisu svi problemi koji se nalaze samo objektivne naravi, ali ima ih puno koje su subjektivne naravi. Ima i puno troškova koji ne bi morali bit takvi da su nam u ustanovama odgovornije uprave i da se od njih traži da se odgovornije ponašaju. Na žalost, model je kažem bio takav da je bilo dozvoljeno njima, jer se i sebi dozvoljavalo raskalašeno ponašanje kao što je bilo. A da je bilo raskalašeno, neodgovorno ponašanje zar to, ja mislim da to više nikog ne treba uvjeravati ne samo ovdje, nego nikoga u Hrvatskoj. Ako netko misli da nije tako mogu počet nabrajati. Neke stvari imaju svoj sudski epilog. Upravo se događaju. Da se može drugačije reći ću na jednom primjeru u kojem sam osobno sudjelovao. Tako smo i 2000. zatekli poprilično loše stanje u nekim ustanovama. I sam sam sudjelovao u sanaciji Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Uspjeli smo za tri godine sanacijske uprave smanjiti rashode godišnje za 12 milijuna kuna što je negdje oko 6% od svih rashoda, a da pri tome ni jedan student, krevet nije imao manje, neopeglanu ili neopranu posteljinu i svaki je i dalje imao svoj obrok. Samo racionalnim ponašanjem, odgovornim i poštenim. Uspjeli smo to. Za nagradu kad je došao ponovo HDZ na vlast 2004. su nas maknuli, jer treba dovesti svoje, podobne koji su ponovno nastavili trošiti i jarčiti bez odgovornosti kao što to cijeli HDZ radio. I sad je ponovno Studentski centar u Zagrebu pred sanacijom, jer ima negdje oko 130 milijuna, do kraja godine će bit oko 130 milijuna kuna duga, nepodmirenih obveza. I s tim moramo prekinuti. Prekinuli smo na državnoj razini, ovdje u Saboru i Vladi doveli odgovorniju upravu i moramo to provesti i dalje sviđalo se to nekome ili ne. Ono, reći će neki pa nema dovoljno novaca za sanaciju. Točno. Za sanirati sve što nam je ostavljeno bio bi premalo i njemački proračun, ne samo hrvatski. Proračun Savezne Republike Njemačke ne bi bio dovoljan da saniramo sve što ste nam ostavili. I normalno da nemamo tih novaca, a zaduživat se nećemo namjerno, jer mislimo da to nije odgovorno i da to nije korektno prema i nama a i onima koji iza nas dolaze. Ali u naredne dvije, tri godine ćemo sve to i sanirati, pokušati bez većih zaduživanja. Ono čega se pomalo bojim i pribojavam, a to je sljedeće. Mi ćemo ponovno sanirati situaciju u gospodarstvu, u ustanovama, u upravi, racionalno se ponašati. Nećemo zapošljavati nove ljude, nećemo zapošljavati svoje ljude. Hrvatsku ćemo stabilizirati. A onda će

kad su dobili čiste papire, uredne ponovno nastaviti arčiti, trošiti neodgovorno pa ponovo tako u krug. I to bi bilo, ta moja bojazan bi bila ostala kada bi građani ne bi imali soli u glavi. Ali imaju građani soli u glavi. Neće dozvoliti ja se nadam ovaj puta da ih dva put iz iste rupe zmija ugrize. Hvala lijepo. Hvala lijepo potpredsjedniče. Tko je kriv? To je vječito pitanje kad god dođe do promjene vlasti. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kad smo krenuli u reformu zdravstvenog sustava imaju dospjelog duga 2,1 milijardu kuna. Kada smo izgubili izbore imao je 300 milijuna kuna. Sada u ovih godinu dana 900 milijuna kuna. A valjda nismo, ako smo krivi za nešto prije, valjda nismo krivi za ovih godinu dana. Dakle, samo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje napravio je novog duga 600 milijuna kuna. I to vam piše, 600 milijuna kuna. Pa nismo valjda za to krivi? Pa nismo krivi što u ovom dokumentu se jasno ističe da je novi dug u prvih 6 mjeseci KBC-a 760 milijuna kuna. E pa sad, nemojte nas optužiti i za vijest koju smo danas popodne čuli da jedna od financijskih agencija promijenila kreditni rejting iz pozitivnog u negativni zbog deficita koji je porasta sa 3,5 na 3,8 u idućoj godini. Meni je uistinu žao što valjda to će biti ponovljeno još nekoliko puta do kraja ove rasprave što nije ovdje ministar zdravlja Rajko Ostojić, on je krivac. Žao mije što je tu samo zamjenik ministra Linića, ja ću reći bez obzira na stranačku stegu, ministar Linić vi kao zamjenik i vi kraj zamjenika imate moje simpatije. Ja nekako ćutim da vi nešto pokušavate i to je dobro, pokušavate. Pa čovjek i griješi u svim tim pokušajima. Ali ministar zdravlja ne pokušava ništa, on gleda kako će PR-ovski odgovoriti danas na štrajk sestara. Jedino što je odgovorio veli neće biti plaćeno. Pa nije to odgovor. I zato mi je žao što nije ovdje, a valjda neću snositi sankcije stranačke što imam simpatije prema Ministarstvu kasno je pa vas nisu čuli dobro. Odgovor na repliku, Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolega Milinović rekli ste pa niste valjda krivi za ovo što se sad događa u bolnicama itd.? Jeste! Krivi ste i više nego ono što sam maloprije govorio samo nemam vremena sve reći za što ste vi krivi. Trebao bi čitav dan da to nabrojim za što ste sve krivi. A propos bolnica gledam gospodina Reinera KBC-u Rebro koja je najveća zdravstvena ustanova u Hrvatskoj nova uprava je došla u 7. mjesecu, prije dva mjeseca, tri. Pa tko je kriv za … /Govornik se ne razumije./… u Rebru, nova uprava koja je došla u 7. mjesecu pred godišnje odmore? I vi sad govorite i ove godine dug. Pa to je, vi ste krivi i za taj dug ponovno. Posljedica to je vaše vladavine. Oko agencije FITCH vi kažete pa nismo valjda krivi, pa nego tko je kriv nego vi? Pa vi ste krivi jer ste ostavili toliki dug. Mi smo, deficit smo napravili od 10 milijardi, 900 milijuna, … /Upadica se ne razumije./… Molim vas ne prekidajte me. 900 milijuna veći nego prošle godine. Točno. Zašto? Da bi sanirali kamate dugova iz vašeg razdoblja. Pa sve što radimo saniramo gluposti i bedastoće koje ste vi ostavili. Pa naravno da ste krivi. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ma kolega Jelušić nemojte biti tako samouvjereni kad govorite da rješavate dugove koje je netko prije ove sadašnje vlasti napravio, problemi u zdravstvu traju od '96. godine, to smo rekli, otkad se krenulo sa nekakvim novim reformama. A i vaš bivši ministar Andro Vlahušić ostavio je dug u zdravstvu 2,5 milijarde kuna kad je otišao. To provjerite. Najlakše je vaditi se na to da je kriv netko i netko ispred mene nešto napravio pa zbog toga je meni teško da odradim ono što sam obećao. Pretpostavljam da ste jako dobro znali kada ste obećavali u što idete i da niste bili toliko naivni da biste ne znali koliko je nečega i što je netko ostavio. Prema tome, neozbiljno izgleda ovo kad cijelo vrijeme pričate da morate, da vam je teško jer morate rješavati nečije dugove otprije. Ja bih voljela čuti koliko se je zadužila Hrvatska otkad ste vi na vlasti. Zašto o tome ne govorite? Pa i to su podaci koje bi građani htjeli čuti. Dakle, rade se i nova zaduživanja, rade se i novi dugovi. Nemojte reći da se sad iz proračuna i da je proračunu teško i da moramo sve skidati i da moramo sve oduzimati i prava i dizati poreze zato da bismo plaćali dugove koje je netko prije napravio. Nemojte! I na ovu repliku odgovara Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolegice Tireli ništa se mi više ne zadužujemo nego onoliko koliko moramo da bi sanirali što je bilo. Ako to nije tako ja ću vam dati podatke pa da ih vidite. Međutim, zadužili se mi još pet puta više nego što se zadužujemo pa čak i više nego što se HDZ zaduživao kada bismo sve isfinancirali ono što vi obećavate? Nastavljamo sa raspravom po klubovima. Klub HNS-a i poštovana Nada Turina-Đurić. Hvala. razmišlja na način da odnekud treba početi ne'. Znači, činjenica jest da imamo dugove, činjenica je da ako želimo sustav pokušati dovesti u red da moramo svesti nekakve račune na nulu i da tu moramo biti racionalni i da ovaj potez ide u tom pravcu da imamo nekakav čist početak ili da damo šansu za nekakav čist početak. Ja neću govoriti o prošlosti, gospodin Milinović i ja osobno smo surađivali, ja bih rekla čak i ne loše, mi smo dosta dobro surađivali bez obzira što nismo ista politička opcija ja recimo dolazim iz jedne županije u kojoj većina bolnica osim KBC-a Rijeka čiji je vlasnik država nemaju neke posebne financijske probleme i dubioze i posluju uspješno. Zašto je to tome tako? vjerojatno treba pronalaziti još neke razloge. Znači, nije sve ipak samo u sustavu ipak je nešto i u ljudima koji upravljaju. Da li je sve redom ovdje što piše od svih ovih bolnica županijskih koje imaju velika dugovanja greška sustava tu bi trebalo napraviti jednu analizu. I zato ću ja u ime HNS-a reći nešto što mislim da je možda ipak mi mislimo da je trebalo napraviti, a to je da je najprije možda trebalo ponuditi jedan plan restrukturiranja i reforme. Sve te ravnatelje o kojima je gospodin Milinović govorio sazvati i dati im do znanja što im je činiti jednostavno da oni sami ponude rješenja za probleme, a onda se zadužiti ili se samo djelomično zadužiti. Jer nisu svi u istim problemima u cijelom ovom sustavu. trebalo napraviti i ja se nadam da je radi Ministarstvo zdravstva jer ova će sanacija biti uspješna jedino ako mi dobijemo jedan kvalitetan plan reforme, restrukturiranja. Ne bih rekla reforme s tom reformom smo stalno mahali, nekih sustavnih aktivnosti koje treba poduzeti u našem zdravstvenom sustavu da bi on postao barem optimalan iako neće biti sigurno u nekakvom kratkom razdoblju u budućnosti ono što bi naši građani željeli. U zdravstvu vam vlada jedna čudna matematika, ja nisam zdravstveni djelatnik ali kada sam svojevremeno došla u županiju došla voditi sustav zdravstva onda mi je jedan čovjek koji je dugo ovdje u zdravstvu znaš nažalost u zdravstvu ti 1+1 nikad nisu 2 nego 3. Naime, taj sustav je na taj način vođen unatrag 15, 20 godina da je 1+1=3 doveli smo se u situaciju kada po meni treba taj jedan kojeg smo cijelo vrijeme dodavali negdje sravniti i pokušati napraviti sve što je moguće da se problemi pravi strukturni i sustavni problemi u tom sustavu razriješe. Evo ja sam pokušala biti kratka. Teško, ovdje bi mogli jako dugo razgovarati pojedinačno o svakoj ustanovi, gospodin Milinović je rekao spomenu je KBC Rebro i uspoređivao je sa županijom Ličko-senjskom i bolnicom u Gospiću međutim mi svi znamo da gravitacija pacijenata je prema Zagrebu iz cijele Hrvatske, da je gravitacija pacijenata iz Like jednim dobrim dijelom prema KBC Rijeka, znači mi se ovdje moramo pozabaviti, nije dobro da se ustvari isključivo politički prepucavamo oko ove teme jer tu bi mogli cijeli niz protuargumenata naći za ono što ste vi rekli, ali vjerojatno jako puno argumenata koji ne bi išli u prilog strani koja je predložila ovaj zakon. Zato mislim sasvim racionalno HNS će podržati donošenje ovog zakona, ali kažem mislim da u najkraćem mogućem vremenu a što nam je i ministar obećao svojevremeno kada smo imali strategiju da ćemo biti upoznati sa sasvim konkretnim mjerama kako će ova sanacija sanacija imati i rezultata na način da nećemo za 5 godina imati novu sanaciju. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama na racionalnoj potrošnji vremena, ipak jedna replika Darko Milinović. **Milinović, Drago mi je što je uvažena zastupnica Đurić potvrdila dobru suradnju. Ja ću iskreno reći ja sam čak što više bio osjetljiviji prema onim sredinama gdje HDZ nije bio na vlasti. vi možete potvrditi da gotovo nema prijedloga kojeg nismo usvojili iz razine, gotovo da nema rekao sam, gotovo da nema, prijedloga koji nismo usvojili iz Primorsko-goranske županije kao što smo i dobro surađivali oko ovog velikog projekta hitne medicinske pomoći i on je nastavljen i to je dobro. Ali gledajte, još jednom o odgovornosti. Zadnja sanacija prije ove je bila milijardu 400 milijuna kuna 2007.godine. nije nam padalo na pamet, a mi smo raspodjeljivali i sve su bolnice sanirane, nije nam padalo na pamet da uzimamo upravljačka prava gradovima i županijama, nije nam padalo na pamet. Zašto? Zato jel smo imali i izborili se unutar Ministarstva zdravlja, zdravstva tada za dostatna sredstva i rekli smo ravnatelju koliki je potrošak 3 milijuna kuna, 5 milijuna kuna. Slažeš li se da ti proračun bude 5 milijuna kuna? Da. E sada si odgovoran. Ja nisam našao kod nijednog ravnatelja da je nesposoban. Jesam pri kraju mandata ali to je manje bitno. Dakle nismo sanirali sa milijardu 400 milijuna kuna ali nismo uzimali upravljačka prava, niti nam je padalo na pamet jel je ovo centralizacija, a ne decentralizacija zdravstvenog sustava. Kada sam govorio oko sanacije i oko prodaje Plive za 750 milijuna kuna, a za dva mjeseca je vrijedila milijardu i 100 milijuna kuna zaboravio sam reći jednu bitnu činjenicu, sve je to napravljeno kolega Jelušić kada ste vi i vaš SDP bili na vlasti bez odluke Vlade i Upravnog vijeća HZZO-a, nitko to ne postavlja pitanje nitko to ne postavlja pitanje da malo DORH zapravo postavlja se pitanje ali netko očito ne želi malo zagrepsti u to, bez odluke Vlade bez odluke upravnog vijeća milijardu 750 milijuna kontrolni paket dionica Plive. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** Pa neću replicirati na sadržaj ovoga što je govorio gospodin Milinović ali bih rekla nešto odnosno ponovila nešto što je on ponovio više puta i dok je bio ministar a i danas u raspravi, a voljela bih da se to Hrvatskoj i hrvatskom zdravstvu dogodi, da imamo konsenzus svih političkih opcija na temi koja je zdravstvo. On je o tome govorio jako puno dok je bio ministar i voljela bih da se dogodi to da imamo bivšeg i sadašnjeg ministra koji će poštivati ono što su govorili dok su bili ministri, pa bi vjerojatno sve ovo puno, puno jednostavnije išlo naprijed i vjerojatno nam zdravstvo ne bi bilo u ovakvim problemima u kojima je. **Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvo uvažena zastupnica Biljana Borzan. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo pred nama je Zakon o, oprostite ne mogu vjerovati da na moj pozdrav predsjedavajućem i ministru već imate repliku. No dobro. Naime pred nama je Zakon o sanaciji javnih ustanova pa možda za početak reći riječ sanacija znači ozdravljenje, naravno da iz ovih rasprava prijašnjih i opozicije i vladajućih se može vidjeti i razaznati da sam ovaj postupak neće značiti ozdravljenje ukoliko on ne bude vukao ništa za sobom. Dakle, samo pokriti trenutna dugovanja, a ne napraviti ništa dalje bi zaista značilo da nismo napravili dobar korak. No međutim reći ću da bi to takav scenarij bio kada bi se nastavilo radit apsolutno isto kako se dosada radilo. A neki podaci, baš gospodin Milinović je spominjao Osječko-baranjsku županiju i ja sam o tome već ovdje govorila, pokazuju da da pravilnim poslovanjem, dakle sa obraćanjem pažnje na to kud novac odlazi, kako se troši se itekako može obuzdati dug i bolnice konkretno Kliničko-bolničkog centra Osijek, i ja to ponovo ovdje govorim o tome jer se time ponosim, da su dugovanja itekako obuzdana i da se ne troši kao što se trošilo u prošlom mandatu i ako tako budu i ostale bolnice radile, što opće, što kliničke bolnice ili klinički bolnički centri neće biti ni potrebe za ovakvim sanacijama. Dakle čuli smo danas već o tome da su ukupne obveze zdravstvenih ustanova 5,1 milijardu sa 31.12. Usporedbe radi, to je iznos sa kojim bismo mogli izgraditi čak 5 do 6 potpuno novih bolnica sa kapacitetom recimo 300 ležajeva. Od tih 5 milijardi 1,8 milijarda je dug općih bolnica kojima je osnivač županija, 300 milijuna dug specijalnih bolnica kojima je osnivač županija, grad ili druge pravne osobe. Dakle imamo velik i ozbiljan problem nelikvidnosti i manjkova. Dat ću jedan zoran podatak. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proračun je otprilike godišnje je 170 milijuna kuna, vinkovačka bolnica dugovanja 55 milijuna, vukovarska 39. Dakle, 94 milijuna zajedno. Zadarska bolnica 140 milijuna, a 172 je proračun, šibenska bolnica 228 milijuna što je gotovo dvostruko od godišnjeg proračuna županije. Dakle po Zakonu o ustanovama osnivač je dužan te dugove pokriti. Svima je jasno, a o tome smo dosta razgovarali i na odboru za zdravstvo i socijalnu skrb, da županije očigledno novca za to nemaju. Naravno država se vidjevši da imamo zaista težak akutni problem odlučila intervenirati. Mi moramo dakle dakle napraviti taj početni korak, da se taj lanac nelikvidnosti prekine i da krenemo ka ozdravljenju ili sanaciji javnih ustanova, u ovom slučaju bolnica i studentskih centara. Dakle, govorilo se dosta ovdje da je to nekakav pokazatelj centralizacije, da mi želimo, da ministar želi staviti šapu maltene na županijske opće bolnice. ja ću evo reći nekoliko scenarija koji se mogu događati. Jedan scenarij je da bolnice posluju uredno, nema nikakvih dugovanja, pod ingerencijom su županije, županije imenuju upravno vijeće, imenuje ravnatelja. Dakle, tu decentralizacija je apsolutno, to je jedan pozitivan primjer i on gdje god postoji, je hvalevrijedan i pozdrava vrijedan. Scenarij dva bi bio da bolnice posluju s minusom županije prema Zakonu o ustanovama pokrivaju taj minus, ponašaju se odgovorno i samim tim opet imamo pozitivan primjer. Scenarij tri bi bio da bolnice posluju s minusom, država pokriva taj minus, a županije i dalje imaju ingerencije nad tom bolnicom. Dakle, mislim da je svima jasno da to nema logike. Ili scenarij četiri bi bio potpuno neprihvatljiv i on bi značio centralizaciju potpuno neopravdanu kada bi bolnice poslovale pozitivno, a ministar, odnosno ministarstvo ili Vlada htjela ingerencije nad tom bolnicom, dakle ukinuti mogućnost županijama da utječu na poslovanje i da u krajnjoj liniji imenuju upravu. Dakle ja sam apsolutni zagovornik decentralizacije, ali ne na način kada u pitanju ona slatka odgovornost da tako kažem, da se imenuje uprava, onda župan, županija ima ingerencije, a kada je u pitanju su dugovanja, onda mi nemamo novaca. Očigledno da neke bolnice, evo i kolegica ispred mene je govorila upravo o tome, neke bolnice nemaju dugovanja, znači ipak se pokazuje da se može. U medijima se našao, u nekoliko navrata sam vidjela naslov novim zakonom će se omogućiti Ostojiću upravljanje županijskim bolnicama. Ja bih rekla da bi točniji naslov bio, da će se novim zakonom ministra prisiliti preuzeti upravljanje na županijskim bolnicama jer ne radi se ni o čemu što bi netko baš volio i što bi nekom bilo jako ugodno uzeti na sebe, preuzeti odgovornost. No međutim, odgovorna Vlada mora poduzeti određene korake ukoliko vidi da se dogodila ovakva situacija, kao što se dogodila u općim bolnicama i u, pa i u u KBC-ovima jasno, a i studentskim centrima. Ovo je dosada 13 sanacija ja sam uvjerena da će ona biti sretna iako kažu da je 13 nesretan broj, i uspješna i da zbog toga ću apsolutno svesrdno podržati ovaj zakon. Hvala. Hvala vam lijepa. Kolegice Borzan i prije nego što ste počeli izlagati svoje mišljenje za repliku se javio Darko Milinović. **Milinović, Darko Pa vi ste ipak predsjednica mog matičnog odbora, zato sam odmah digao pločicu da ne bi to netko napravio prije mene. Danas vas čestitaju, nešto vas ljube, možda vam je rođendan. Sretan vam rođendan.

Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Potpredsjednik Doma, uvaženi Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra. Dozvolite da i ja prvo čestitam rođendan, isto nisam znao. Prvo Prvo moram reći da sam silno tužan. Silno sam tužan što o ovome razgovaramo u 9 sati navečer o jednoj vrlo, vrlo važnoj temi. Svi uvijek kažemo da nam je silno stalo do našeg zdravlja, do svega skupa, a onda obično takve teme, ne mogu se oteti dojmu da to nije baš slučajno. slučajno. Kad govorimo o znanosti, kad govorimo o obrazovanju, kad govorimo o zdravstvu svi se kunemo u to kako nam je to važno, uvijek nekako završi tako u 8, 9 i evo u dvorani je 20-tak ljudi od 150 ljudi, prijenosa naravno nema, a govorimo o silno važnim stvarima, govorimo o ogromnom novcu. Govorimo o milijardama kuna, a eto čini se da niti naše kolege niti javnost ni nikog baš previše to ne zanima. i ja moram se pridružiti zapravo nekolicini mojih prethodnika da kažem da zapravo mi je žao što je tu samo pomoćnik ministra financija koji na neki način je tu ni kriv ni dužan jer mi govorimo zapravo o zdravstvu, a da nema ministra zdravstva i mi zapravo govorimo, ja ću probati vrlo banalno neke stvari reći. Dosad se govorilo, cijeli spektar se spominjao, dakle govorili smo o, neki su dali vrlo točne i vrlo precizne analize situacije, neki su išli više isključivo političkim pa čak i diskvalifikacijama. Ja neću uopće govorit o prošlosti jer ja mislim da na kraju i ovaj zakon, a i mi svi skupa trebamo gledati u budućnost, šta ćemo napraviti, hoćemo li s time nešto riješiti, nećemo li riješiti, što želimo riješiti itd. E sad idemo pogledati šta se ovim zakonom, koji se slažem se trebao zvati Zakon o sanaciji javnih ustanova u zdravstvu jer se isključivo na njih odnosi. Ovim amandmanom smo izbacili još i studentske centre, prema tome isključivo o tome govorimo. Dakle mi govorimo o sanaciji zapravo zdravstvenih ustanova iako je zakon usmjeren isključivo ja se usuđujem reći prema županijskim i gradskim zdravstvenim ustanovama. Brojke su tu prilično jednostavne, u državnom proračunu je doduše ne vrlo transparentno i ne izrijekom napisano ali ako ga se zna malo pročitati zato predviđeno otprilike milijardu i 100 milijuna kuna. Dugovi su oko 5 milijardi kuna, odnosno obveze, nazovimo to tako. E sad, tu već imamo veliki problem, fali nam dakle 3,9 milijarde kuna, skoro 4 milijarde kuna nam fali, a ovim zakonom mislimo riješit problem. Prema tome, izvjesno je da nećemo riješiti tim problem. Izvjesno je šta će se dogoditi, sve te županijske ustanove i gradske ustanove u vlasništvu županija, gradova itd., za 30 dana bi trebale biti od tih vlasnika namirene. Mi znamo vrlo dobro da niti jedna jedina neće to biti jer naprosto te županije, gradovi da su imali te novce bi to dali već ranije i podmirili dugove. Prema tome, to će biti jedno odnosno centralizacija tih zdravstvenih ustanova. Međutim tu će biti, tu će se sad javiti jedan veliki problem za ministra, za Vladu itd. Što će se dogoditi? Naravno ministar će imenovati nove stečajne stečajne upravitelje i stečajna vijeća, ja to zovem tim imenom jer to zapravo jest to, naravno imenovat će se po političkim kriterijima, jasno nam je da će to tako biti. Međutim, oni će biti u strašno teškom položaju jer ja vas uvjeravam da za godinu dana neće uspjeti značajnije smanjiti dugove. Ja vas u to uvjeravam. Cijeli zakon je tempiran čudno na tri godine. Jel to na tri godine zato jer do sljedećih izbora nam fali tri godine, ne mogu se oteti tome dojmu, dakle kontrola će biti tri godine, a nakon toga tko živ, tko mrtav. Sasvim izvjesno, niti za godinu dana, niti za dvije godine, niti za tri godine neće se uspjeti smanjiti samo time dugovi i to je potpuno jasno. Prva stvar međutim koja će se dogoditi, a na koju ću vas ja sve skupa sasvim izvjesno podsjetiti je sljedeća. Kad dođe do sanacije i kad se imenuju svi ti novi upravitelji oni će biti obvezni zapravo plaćati svoje obveze sukladno Zakonu o financijskoj odgovornosti. Znate što kaže Zakon o financijskoj odgovornosti? Ako nisu u stanju u 60 dana platiti svoje dugove oni će morat biti smijenjeni i ministar će se naći u poziciji da će morati smijeniti te iste ljude koje će par mjeseci prije staviti. Vjerojatno će se, ja ja nemam iluzija, neće ih on smijeniti jer će oni bit politički postavljeni, prema tome naći će se neki drugi izgovor, naći će se neki novi zakon, neki pristup novi tome da se to izbjegne, ali to bi se trebalo dogoditi slijedom toga. Jer sasvim opet sigurno, ako umjesto 5 milijuna u sustav kojem treba 5 milijardi da bi mogao počet eventualno plaćat svoje dugove date milijardu i 100 ne možete pokriti dugove i te bolnice neće moći plaćati svoje obveze u roku od 60 dana i mi to unaprijed svi znamo. Možemo se praviti sad koliko god hoćemo da ne znamo i svi oni koji su u tom sudjelovali i mi ovdje, ali to se zna unaprijed. Oni neće moći u roku od 60 dana plaćati svoje obveze. Slijedom Zakona o financijskoj odgovornosti oni bi to morali podmiriti. Kako to izgleda u realnom životu? Pa izgleda tako što nažalost novaca nema, HZZO nema novaca da podmiri sve ono što se zapravo obećaje građanima, što je zapravo dostupno građanima itd. i onda imate situacije recimo bolnica jedna županijska, varaždinska recimo bolnica duguje 180 milijuna kuna. Ona otprilike generira svaki mjesec negdje 2 i pol milijuna gubitka. Međutim, o čemu se radi? Pa oni pokrivaju, oni primaju i obrađuju otprilike 20-tak tisuća stanovnika od 20-tak tisuća pacijenata godišnje, a imaju zapravo sredstva za 12300 godišnje. I ne možete sa novcima za 12300 ne možete liječiti i opskrbljivati 20000. I to je jednostavna matematika. Malo prije smo govorili o pulskoj bolnici. Pulska bolnica isto tako 180 milijuna kuna duguje. Od kud će županija? Naravno neće imati to. Naravno neki novi upravitelj koji će se staviti tamo opet će generirati dugove. Šta će se izmisliti? Kakav obrat će se nekakvi kopernikanski izmisliti onda da se spriječi provođenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti ja ne znam. Ali ja vam garantiram da ćete morati smisliti nešto jer će ti novi upravitelji se naći u istoj poziciji. Oni neće moći bez dodatnog novca to plaćati. Dakle, da se želi stvarno sanirati prvo bi trebalo imati 4 milijarde kuna koje nemamo. Ja znam da ga proračun nema. Onda bi se s tim dovelo sve skupa na nulu, stavilo pred sljedeće upravo itd. obvezu da ne rade nove obveze, nove dugove. Ali bi im zato trebalo značajno povećati njihove budžete za što opet nema sredstava. Prema tome, moramo shvatiti da ovo, ja ne znam smisao ovog postupka. Ali on sasvim sigurno isto tako ne proističe iz onog dokumenta dokumenta kojim se ovdje mahalo, diskutiralo, obećavalo. Strategija razvitka zdravstva za koju sam ja tada rekao, a sad vas sve opet podsjećam da od 417 strana uopće o nečem u budućnosti ima samo 23 strane u ovom tiskanom izdanju, malo podebljanom, proširenom itd., da je to zapravo analiza stanja a uopće nema vizije nikakve unutra. A da je dokaz to ona je usvojena ovdje, vi ste ju, svi smo je mi tu izglasovali. Ja nisam, ali vi uglavnom jeste prije nepuna dva mjeseca. U toj knjizi od dakle 417 strana, ni slova, ni jednog slova nema o ovome o čem mi sad raspravljamo. Pazite o ključnoj stvari vezanoj uz financiranje zdravstva. Prije dva mjeseca, pa ako imamo nešto što bi trebalo biti strategija, što bi trebao biti pogled u budućnost, a o tome ne piše ni slovo unutra o nečem što se događa niti 2 mjeseca nakon toga, a toliko je važno. Pa o čemu pričamo? I tu je ključni problem. Ja se slažem sa ljudima koji su rekli iz raznih stranaka iz HNS-a, iz Laburista itd., koji su rekli problem je u tome da sama sanacija, a ovo nije sanacija jer ako umjesto 5 milijardi date milijardu to nije sanacija, ali sama sanacija nije dostatna ako ne poduzmete cijeli niz drugih mjera koje bi trebale zapravo popraviti stanje ovako ili onako. Tih mjera nema. Mi imamo neke usmene najave, a te usmene najave su u najmanju ruku dvojbene, jer primjerice najava kako će se Osječka kirurgija, zapravo nije nekakva razvijena, a vukovarska je jako razvijena, pa će onda ne znam ukinut se u Osječkom kliničkom bolničkom centru Osijek kirurgija, a ostaviti u Vukovaru pa će ljudi ići tamo sasvim sigurno složit ćete se nije neko rješenje i sigurno se neće to dogoditi. Prema tome, koje je rješenja. Ja ne znam, ali ja ga ne vidim niti iz ovog zakona, a bome niti iz ove strategije. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Dobro. Imamo dvije replike. Prvo poštovana Nansi Tireli. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, pa evo kolega prof. Reiner slažem se s vama kad kažete da prije dva mjeseca kad smo pričali o strategiji, o ovome u strategiji nije bilo ni riječi. Ali samo vam mogu u ova četiri amandmana Vladina koje smo dobili od prije samog čitanja ovog zakona govoriti upravo o tome na koji način i kada se je išlo u izradu ovog Zakona i da nije ni mogao bit u strategiji s kojom ste sada mahali. Molila bih, evo iskoristila bih vrijeme da vama repliciram, da zamolim isto tako gospodina zamjenika ministra vezano za ovaj članak 4. nije mi jasno. Osnivač je obavezan … …/Upadica Stazić: Kolegice Tireli, molim vas držimo se Poslovnika. Javili ste se za kada ste pričali o problemima koji će se javljati, onda je jedan od problema koji se javljaju u svemu ovome jeste i to kako će osnivač, a u ovom slučaju država, odnosno Vlada toj istoj Vladi podnijeti zahtjev za provođenje sanacije u toj javnoj ustanovi. Nadam se da ćemo večeras na to odbiti odgovor. I isto tako jedno od pitanja koja mislim da ste bili na njegovom tragu jeste i to, taj sanacijski upravitelj tko će provodit sanaciju liječnik, menadžer, ekonomista. Nigdje o tome nema nikakve riječi. Što nam to garantira da će taj sanacijski upravitelj bit uspješan u provođenju te sanacije i da će taj novac koga evo sada izdvajamo iz tog državnog proračuna, a mogao je možda bit preusmjeren na neku drugu poziciju bit kvalitetno i na kraju krajeva potrošen kvalitetno, ali i sa nekakvim rezultatom svega toga. Hvala vam puno. Evo vidite kako vješt zastupnik i zastupnica kao što vi jeste možete u okviru Poslovnika poslati i poruku Vladi ako želite. Hvala vam lijepo na razumijevanju. Na repliku će odgovoriti potpredsjednik Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo zastupnice. Naravno odgovor je neće, neće moći. Neće moći naprosto jer ni jedan od ključnih problema hrvatskog zdravstva nije riješen. Dakle, da sanacijski upravitelj ili upraviteljica će se naći u situaciji da će imati mali dio obveza podmiren, veliki dio obveza neće bit podmiren. Budući da se apsolutno ništa u sustavu ne mijenja, sustavu koji kaže da svi imaju pravo na sve, kad god se sjete, u kojoj god hoće mjeri, gdje hoće itd. što naravno nema u niti jednoj zemlji ja svijetu, a na taj način je obećano i koncipirano. Onda naravno će se stvarati nove obveze i ponovo velim. Ja sam to i najavio, samo onda me silno brine što će se dogoditi, jer će ili se morati provoditi Zakon o fiskalnoj odgovornosti ili će se morati izmisliti neki novi nevjerojatni obrat da se izigra taj zakon, odnosno zaobiđe taj zakon, izmisli nešto novo vezano uz taj zakon kako se ne bi dogodilo to da se ti ljudi koji će biti imenovani onda moraju nakon recimo tri mjeseca smijeniti. A morat će se sasvim izvjesno svi slijedom tog zakona. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada će replicirati i poštovani Branko Vukšić. Poštovani gospodine Reiner slažem se s vama na početku ste rekli i zapravo ponavljamo to iz tjedna u tjedan da se sve važne teme, recimo znanost, obrazovanje, zdravstvo, sve one teme koje se tiču svih građana RH bez obzira na uzrast i obrazovanje da se stavljaju u popodnevnim satima vjerojatno kako bi što manje ljudi slušalo ono što se govori u Saboru. I moja malenkost također misli da to nije slučaj. Da su slučajno tako točke poredane. A drugo, rekli ste da pokazali ste ovu knjigu koju ste držali u ruci, i da ste prigovorili aktualnom ministru zdravlja da to nije strategija jer je napisano samo na 4 stranice. Možda ste vi to pogrešno čitali, možda jest to strategija, to je vjerojatno strategija analize.

Mi smo danas počeli sa konačnim prijedlogom Zakona, ne sa prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Imali smo plan predviđen. Da smo stavili ovu točku, a branitelje ostavili na kraju onda biste prigovorili da branitelje ostavljamo poslijepodne. Prema tome, nemoguće je sve točke odraditi dok traje prijenos. Naprosto je nemoguće. A to što radimo ovako dugo, a gledajte to smo si sami krivi jer repliciramo u beskraj, pa odgovaramo na te replike. Ali odbijam i pomisao da tu postoji nekakva zla namjera kod predsjedničkog stola, kod predsjednika Sabora da neke točke stavlja u ovaj kasni sat. Dakle, dužan sam to reći. Pa znate što i zbog digniteta ovog Sabora i digniteta predsjednika Sabora, ali i svih nas. To uistinu ne radimo. ćemo još jednu repliku. Javio se poštovani Jasen Mesić. Pa dobro ste i slažem se s vama gospodine Reiner kada ste rekli da je čudno da u strategiji nema ni spomena o financijama, o novcu. I da sad imamo ovaj zakon gdje će se na određeni način ipak provesti centralizacija željeli mi to priznati ili ne. Ali ono što je u konačnici bitno i što bi bilo bitno i onim građanima da imaju danas prilike gledati ovaj prijenos bila bi im bitna kvaliteta zdravstvene zaštite. Ja mogu svjedočiti da kad sam došao na Hitnu pomoć KBC-a Rebro prije neko vrijeme da sam bio izuzetno zadovoljan tom uslugom koju sam tamo dobio. Imao sam prilike posjetiti nažalost i Hitnu pomoć u Americi, u Italiji i moram vam reći da ovo što sam bio prije nekog vremena doživio na KBC-u Rebro da za tom uslugom ne zaostaje ništa. To je bilo pred skoro dvije godine. I s time u vezi je ono što mene kao građanina i što mnoge građane RH vjerojatno zanima, možemo li zaključiti iz ovog zahvata, zakonskog zahvata da tako to kažem, da li će zdravstvena usluga građanima biti bolja ili će biti lošija. Suma sumarum svi zdravstveni sustavi i u Europi i u svijetu imaju problema s financiranjem. Ono što je bitno da li ćemo za ovu količinu novca što nas je ministar uvjeravao a koja je manja od one koju je imao ministar Milinović dobiti jednaku zdravstvenu zaštitu? To je isto tako nemoguće poštovani gospodine potpredsjedniče kao što je nemoguće da sve točke budu prijepodne na raspravi. Gospodine potpredsjedniče, gospodine Mesić pa naravno odgovor je vrlo jasan neće. Zdravstvena zaštita će biti slabija, posebno će se bolnička zdravstvena zaštita urušiti jer je vrlo jasno da sa bitno manje novaca ne možete postizati iste učinke. Meni je silno drago da ste vi pohvalili hrvatsko zdravstvo, ja o njemu isto imam dobro mišljenje, posebno mi je drago da ste ustanovu u kojoj ja radim pohvalili, i to je točno. Ja mislim da hrvatsko zdravstvo uza ona sredstva koja mi izdvajamo zapravo daje jako puno. Ljudi često puta nisu ni svjesni koliko je to puno. Međutim, vrlo je izvjesno da se smanjenjem, drastičnim smanjenjem sredstava koja se događaju i ovim proračunom pa sjetimo se mi smo prekjučer o tome raspravljali 140 milijuna je manje, ali kad pogledate posebno bolničku zdravstvenu zaštitu onda je 2,6 milijardi kuna manje za bolnice. Za bolnice koje su ionako u velikim dugovima i mi im sad u sljedećoj godini ćemo dati 2,6 milijardi manje za stacionarnu zaštitu. Pa tko normalan može misliti da će sve biti isto i da će dobivati se iste usluge? Neće se dobivati iste usluge, samo će se tražiti novi krivci za to. A naravno svima nam je jasno da to neće biti moguće. Nažalost, to je istina, s kojom bi i naši građani trebali biti upoznati. Ono što je činjenica da će možda do urušavanja biti malo manje nego što brojke na prvi pogled pokazuju isključivo na račun drastičnog smanjenja ionako niskih plaća u zdravstvenih djelatnika. Medicinske sestre evo zato štrajkaju jer su neke, pogotovo one, ja sam o tome isto prekjučer govorio ili jučer, one koje imaju 30, 35 godina radnoga staža i na nekakvoj su poziciji njima će plaće se smanjiti kad se skinu dodaci, oni famozni dodaci, borit će se da se, sve će ostati isto, osnovica će ostati ista, koeficijent temeljni će ostati isti da ali do 2002. godine se nije njima koeficijent povećao nego se dodacima pokušao kompenzirati da oni koliko toliko malo za taj teški ozbiljan posao dobiju adekvatniju plaću. Sad će im se to skinuti, tima sestrama koje rade 30 ,35 godina plaće će biti manje za po 30, 40%. Naravno da će biti … /Upadica Stazić: Kolega Reiner./… A iza ulaska u EU pola će ih otići van. Hvala lijepa. Sad će nam se zaključno obratiti zamjenik ministra financija mr. Boris Lalovac. **Lalovac, Boris** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Dame i gospodo zastupnici. Zahvaljujem na vašoj stručnoj raspravi. Što reći? Evo ovo je ajmo reći neću reći još jedan od zakona iz područja Ministarstva financija gdje smo cijelu ovu godinu pokušavali uz taj dio što stabiliziramo javne financije i stabilizirati ostala područja kao što je bilo prvi reprogram, pa drugi reprogram za gospodarstvo, pa Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i sada evo Zakon o sanaciji javnih ustanova koji ste vi rekli ovdje da bi se trebao zvati Zakon o sanaciji ustanova u zdravstvu. Pa evo mogao bih se složiti i ne bih mogao. Zašto? O.k. slažem se prevladava, prevladavaju dugovi u zdravstvu jer je kao sustav najveći u tome dijelu u usporedbi sa ostalim ustanovama ali nismo htjeli upravo zbog razloga da obuhvatimo sve ove ustanove koje imaju financijske probleme. I ovaj zakon je kontinuirani zakon znači nije zakon da se donosi jednokratnom nekom mjerom nego je kontinuirani zakon i htjeli smo omogućiti nekim drugim ustanovama koje su se našle u problemu ako se nađu u problemu da se mogu pozvati na ovaj zakon. Evo to je bila intencija a ne da bude isključivo samo zdravstvo. Vi ste dobro primijetili, ali upravo kao što sam rekao budući da je dominantna uloga zdravstva kao javne usluge javnog sektora u tom dijelu vi ste stekli takav dojam. Ovdje ću se samo isto vezano za vaše izlaganje koje ste rekli od strane … i Sabora da se stavlja u ovo kasno vrijeme, ja bih htio napraviti jednu stvarnu disktinciju. Ovaj zakon omogućava financiranje, financiranje, ovaj zakon omogućava da država može odnosno Ministarstvo financija pokrenuti pregovore sa bankama, sa onima koji imaju kapital da imamo zakonsku mogućnost da možemo omogućiti u tome dijelu ukoliko postoje problemi da se pokušavaju riješiti te probleme. Znači to je glavna intencija zakona. Ja se slažem s vama apsolutno se slažem i mislim da su se ovdje svi klubovi složili i od HDZ-a, HNS-a, laburista i svih koji su govorili i SDP-a koji su govorili da je potrebna nužna reforma. I ovaj zakon ne govori o toj reformi jel ovo nije zakon za reformu zdravstva. ovo nije zakon za reformu zdravstva. Ovo je zakon koji omogućava Ministarstvu financija da krene u pregovore kako bi mogao osigurati sredstva o tome govori, znači ne govori o reformi zdravstva. I mi se iz Ministarstva financija slažemo da ne može i mi ćemo strogo kontrolirati u tom dijelu u kojem budemo u nadležnosti da se ta reforma i provodi i nećemo vjerujte mi bacati novac u bunar iz jednostavnog razloga jer ga više nemamo. Vi ste danas vidjeli da nam je kreditna rejting Agencija FITCH spustila neću reći rejting smanjila je njegov outlook iz pozitivni u negativni. A ja ne znam da li mi svi znamo što to znači ukoliko ono padne iz investicijskog rejtinga u rejting ispod toga. To znači da se više ne možete zadužiti na financijskom tržištu kao što smo svih ovih godina 22 godine države da ste slobodno mogli uzeti i napraviti … shou po Americi i predstavljati svoju zemlju kao jednu stabilnu zemlju i predstavljati pred investitorima da vam posude novac jer vam vjeruju jel vam vjeruju da imate stabilnu zemlju i da imate stabilne izvore prihoda i da ćete vi vratiti njima novac. Čiji je to novac koji nama daju investitori? To je novac njihovih umirovljenika, znači fondova i štednje koju su ti fondovi osigurali. Ukoliko nam se događa, a vrlo blizu smo toga, vrlo blizu ne bih to htio da imamo zlu neki budi zlurad prorok ali u vrlo smo teškoj situaciji i način na koji smo do sada radili, živjeli poslovali mislim da će se drastično promijeniti. Vidite da se mijenja svugdje, u cijeloj Europi se mijenja i svugdje su ta otvorena pitanja i problemi deficita države. Rekao sam vam jučer je bio problem banaka, sada je problem upravljanja duga državama. Zbog toga je tolika nervoza na financijskim tržištima i ukoliko izgubimo tu vjerodostojnost moramo biti iskreni teško ćemo dolaziti do financijskih sredstava da bi financirali ovogodišnji manjak od 10 odnosno 11 milijardi kuna. Ne samo taj manjak od 10, 11 milijardi kuna nego i ove ostale izvore ukoliko nam dođe do pada gospodarstva. I zašto to želim napomenuti? Zato što sve ove sanacije koje ste govorili do sada su se događale i uvijek su se nekako zatvarale. Jedni i drugi svi smo toga bili svjesni. Međutim jednostavno vremena u kojim smo onda živjeli danas su se potpuno promijenila, u potpunosti su se promijenila. Prije se nije gledalo i cjelokupni financijski sektor i države koje su bile zadužene mimo onih mastriških kriterija od 60% nije se toliko pridavalo važnosti. Danas nažalost da. Nemojte me pitati zašto prije ne, danas da, jednostavno takav je sistem da jednostavno nekadašnjim zatvaranje tih rupa se toleriralo od ajmo reći od samih tih financijskih institucija. Jednostavno jedan način zatvaranja tih dubioza bez određenih reformi se samo gomilao jednostavno uvijek smo rekli o.k.dignut ćemo neki kredit i zatvoriti ćemo neke dugove itd., međutim danas su vremena sigurno drugačija. I vjerujte mi dosta često i kada putujem na sjednice Vijeća ministara financija to više to više nisu izdaleka ugodne sjednice i iskreno da vam kažem jako me je strah kada vidim kakva je nervoza među njima. Sad vas ponovo vraćam na ovaj dio gdje mi iz Ministarstva financija cijelo vrijeme govorimo da su nam reforme nužne, ne samo u jednom sektoru, nego u cjelokupnom sektoru da su nam reforme nužne i ono što smo rekli reforme su nužne i u zdravstvu, i u ovome djelu što ste vi prevodili, i dalje su nam nužne i potrebne jer više nemamo novaca, jednostavno nemamo. I mi pokušavamo uvjeriti sve da imamo kreditnu sposobnost da ćemo mi moći to vraćati. Međutim kako cijelih ovih godina bildamo proračun a gospodarstvo nam pada. Tko puni taj proračun? Gospodarstvo. I mi smo sad u ovoj cjelokupnoj poziciji, pokušamo reći, oživimo gospodarstvo, fokusiramo se na gospodarstvo. Išli smo s riskantnom mjerom spuštanja zdravstvenog doprinosa za 2 postotna poena i ovdje se sad zapravo čuo, o.k. 2% je dolje, ugrozit ćemo zdravstvo. Mi smo u ovoj godini, samo uvođenjem reda naplatili milijardu kuna više, kao što ste vidjeli na rebalansu proračuna, ne samo na zdravstvu, nego ukupno na mirovinskim doprinosima, milijardu kuna više, uvođenje reda u financije. I mi smo svjesni da je to riskantan potez, al mi smo rekli želimo sve dati u gospodarstvo, jer nas dugoročno jedino ono može izvući i to su strašno i teške odluke i riskantne odluke, ali sve dajemo u gospodarstvo, jer ne možete imati stabilno zdravstvo ako ne možete imati stabilno gospodarstvo koji pune to kroz zdravstvene doprinose i kroz mirovinske doprinose. Ne možete imati, i došli smo do toga da ne možemo imati, da ne možemo imati poduzeća koja ne mogu neuplaćivati doprinose mirovinsko i zdravstveno. Ne mogu, i to su sad teške promjene, teške promjene koje mi provodimo i koje mi guramo cijelu ovu godinu i gdje govorimo da ne možemo više oporezivati rad. Slažem se, ne možemo više ni oporezivati ni potrošnju. gledamo cijelo vrijeme provodimo strukturne reforme i želimo ih provoditi. I još jedno znači, vezano za ovaj dio. Znači ovaj dio ja ne bih htio da krivo shvatite, ovo je mogućnost Ministarstvu financija da krene u pregovore s financijašima da pokušamo zapravo osigurati sredstva da ukoliko postoje problemi, a sami smo se usuglasili da postoje, da ih pokušamo rješavati. Ovaj dokument nije reforma zdravstva, nije i nemojte ga gledati kroz taj dokument. Slažem se i tu vas podržavamo i mi ćemo tražiti, inzistirati iz Ministarstva financija reforme, tražimo reforme, želimo reforme, nećemo davati novaca jer ga nemamo više. Nemamo ga. Ovaj put ćemo se još uspjeti zadužiti, za godinu dana ne znam. za godinu dana ne znam. I zato vjerujete da smo vrlo strogi i jaki u tim kriterijima da vodimo kontrolu nad tim reformama, da držimo kontrolu. Tako da ne bih htio, jer vidim da je danas dosta bilo rasprave u tom modelu, zato sam možda išao ovako opširnije, znači da vam kažem da se slažemo s vama i da ovaj zakon gledate u ovom dijelu u kojem smo vam i smo vam i zapravo predstavio. Znači mogućnost financiranja, a ovaj dio reformi se nadam da će ministar sa svojim stručnim timom i ovdje se govori da ministarstvo je to koje je uključeno u reforme. Ukoliko se dolazi od KBC-a ministarstvo predlaže, Vlada donosi odluke. Znači uključene su najveće institucije ove države da se ozbiljno pozabave tim problemom, i da zapravo napokon krenemo u tu reformu što se zapravo svi tu rekli da je potrebno. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Čitav niz replika. Darko Milinović, prva replika. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Zapravo sad bih još žalije što nije do podne al ne vašom krivnjom jer je rasprava dobra. Mislim da je ovo jedna rasprava koja bi trebala biti češće što se tiče zdravstvenog sustava. Vi ste smanjili doprinos 13%, ali ste ga smanjili zato jer ste bazirali proračun na gospodarskom rastu od 0,8% pa bi onda tih 13% bilo dovoljno, ali ono što sam ja rekao u svom izlaganju u ime kluba. Kada sam rekao zašto je Ministarstvo financija preuzelo odgovornost za financiranje zdravstvenog sustava bez jasne reforme zdravstvenog sustava. Gledajte, ja nisam uspio u prošloj Vladi. Kada sam ja donosio Zakone o zdravstvenoj zaštiti, onda sam ja tražio da, čini mi se članak 23., da u njemu jasno bude naznačeno, da ih državnog proračuna se može sanirati i županijske ustanove. Nije prošlo na Vladi, jer sam znao 1.7. kada ulazimo u EU da ćemo morati iz državnog proračuna sanirati. Dakle, ja mislim i sada, da ste preuzeli kao Ministarstvo financija nepotrebno teret na svoja leđa neuspješno ja sam uvjeren zakona. To je trebao napraviti ministar Ranko Ostojić, predstaviti reforme i samo jedan članak u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti promijeniti, čini mi se 23. gdje bi trebao nadodati jedan stavak da se iz državnog proračuna mogu sanirati i županijske ustanove i predstaviti reformu zdravstvenog sustava i predstaviti kako će on u iduću godinu dana dovesti koliko zarađuje zdravstveni sustav, toliko troši. Zato je meni žao što je to zakon Ministarstva financija, trebao je to biti zakon Ministarstva zdravlja, ali u sklopu Zakona o zdravstvenoj zaštiti. I vi ste iskreno rekli, tražite model financiranja zdravstvenog sustava kojem ne nedostaje tri milijarde kuna. Zato je trebao biti ovdje ministar Ranko Osotojić i predstaviti reformu još davno prije. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, potpredsjednik Željko Reiner. Gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra. Pa ja se zapravo sa ogromnim dijelom onog što ste vi rekli slažem, a ja mislim da i svi drugi, zapravo i sasvim sigurno je da nema dobroga zdravstva, pogotovo ne dobro financiranog zdravstva bez zdravog gospodarstva. Međutim problem je u jednome i u drugome. Godina dana je prošla, Godina dana je prošla, niti imamo zdravo gospodarstvo, a niti imamo dobro zdravstvo, dobro financirano i zdravo financirano zdravstvo. I ja se slažem s vama, vi ste rekli treba, da ćete vi pomno motriti reformu zdravstva ali nje nema, nema je ni u naznakama, ona uopće nije koncipirana. Ne piše ni u jednom dokumentu, nitko još nema nikakvi dokument, niti Vlada ima takav dokument niti Sabor ima takav dokument niti on vjerojatno postoji, valjda bi netko znao za njega. A godina dana je prošla i tu je veliki problem. Slažem se s vama, apsolutno se slažem s onim što ste Hvala lijepa. Ovo što ste rekli za godinu dana da, ja ću se osvrnuti vezano za ovaj dio što govorimo o gospodarstvu. Kada smo došli i kada smo iznijeli zapravo podatke i to je činjenica, znači ne želeći optužiti ni jednog ni drugog, to su činjenice, podatke o gospodarstvu. Vi imate 70 000 firmi koje su bile blokirane, koje nisu radile, koje imate veliki problem restruktura tog. Znači kako smo se našli, hoćemo ih sve poslat u stečaj, hoćemo li nekako radit …. Kad smo donosili Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi imate mnoštvo koji su protiv toga, da je neustavno, da kršimo ljudska, ne znam što nisu napravili, stopiraju ga, ne žele da ide taj zakon. Znate zašto je prošao zakon, zbog tvrdoglavosti ministra koji je prošao i koji je rekao moramo nešto učiniti za gospodarstvo. Kad smo ga donijeli? Nažalost tek 1.10. i ja sam tu rekao da je to krivica što nije trebao bit … i toliko je bilo otpora protiv tog zakona. A znate šta se danas dešava? dešava? Svi dolaze u FINA-u, znate koliko već ima zahtjeva, preko 120 zahtjeva u mjesec dana, preko 5 milijardi kuna zahtjeva za reprogramima koji dolaze i kojih ima preko 5 do 10 tisuća ljudi koji rade u tim firmama i kaže pomozite nam, to je zakonsko rješenje, želimo se dogovarati. Svaki dan razgovaramo s bankama mukotrpno jer banke ne žele popustiti za svoja potraživanja. Prijetimo i govorimo morate ići za konsolidaciju privrede. Svaki dan vodimo sastanke, svako jutro na kolegiju ministar razgovara o pojedinim slučajevima i govorite da u godinu dana nismo napravili. Godinu dana pokušavamo se boriti da dokažemo da želimo reforme i da želimo na drugi način mijenjati te stvari. I ovaj zakon i zato mi je drago da ste ga i vi podržali jer smo zapravo i dogovarali se da želimo da budemo svi jedinstveni u tome zakonu, a to je razlog zašto godinu dana se borimo protiv jadnih nesretnih problema da riješimo problem privrede. Hvala potpredsjedniče. Velikim dijelom ja se potpuno sa vama slažem. Vrlo je teška situacija kad govorimo o financijskoj situaciji i vi ste tu naznačili praktično novaca nemamo, ali kad novaca nemamo na nešto na što smo mi upozoravali da će smanjivanje stope za 2% za zdravstvo imati negativnih efekata to danas praktično doživljavamo na takav način. Sa jedne strane bilo je opravdanje da će tih 2% rasteretiti gospodarstvo, u gospodarstvu se ništa pozitivno nije desilo u tih godinu dana. Nadalje, govorite da nam rejting pada financijski. Agencija Fitch je danas na negativno smanjila taj dio rejtinga, a u dijelu govorite da kroz ovaj zakon će se moći zadužiti da bi se sanirale ovaj ovaj dio gubitka u bolnicama. E sad, po koju cijenu ćemo se mi ići zaduživati, da li to bude kudikamo veća cijena od one cijene da smo ostavili stopu 2% i da smo napravili i krenuli u ozbiljne reforme koje je dalje trebalo nastaviti u zdravstvu. To je dio razmišljanja i tu mislim da je bila potpuno kriva politika ove Vlade i slažem se sa svima onima kad govorimo o zdravstvu jer je zdravstvo u jako teškoj situaciji, da je ovdje trebao ministar Ostojić ispred zdravstva da bude, da čuje ovu raspravu, da osjeti ovu klimu ali mislim da javnost je trebala o tome kudikamo više čuti jer bojim se da nam je zdravstvo u dosta teškoj situaciji i da ćemo tu platiti isto dosta veliku cijenu. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara zamjenik ministra financija Boris Lalovac. Zahvaljujem potpredsjedniče. Samo kratko vezano za ovaj dio što ste rekli da je kriva politika vezano za smanjivanje doprinosa u zdravstvu. Mene čudi vi ste iz Stranke rada gdje govorimo da treba biti konkurentan, odnosno da nam je previsoka cijena rada i upravo govorimo da bi bili konkurentni u ovome dijelu ne ide, iz bruto dijela ne ide povećanje za samog radnika ali ide rasterećenje za privredu da bi mogla povećati radniku. Ako ste Stranka rada ja smatram da vi to trebate podržati da radnik ima veću plaću, da rasteretimo poduzeće. Mi kažemo uvest ćemo… … /Upadica se ne Ne, ne, ne, ja samo, molim vas. Ja kažem uvest ćemo porez na nekretnine jer je tome onome koji imaju bogatiji. Vi se ne slažete s tim, vi se ne slažete s uvođenjem poreza na nekretnine da rasteretimo rad i da prebacimo na imovinu. Vi se ne slažete s tim jer ste Stranka rada. Mi kažemo da, želimo konkurentniji rad, želimo otvaranje radnih mjesta u Hrvatskoj, a možete imati otvaranje radnih mjesta ako ste konkurentni. Svi govorimo trebamo biti konkurentni, da dođe stranac, da ima konkurenciju da može zapravo otvoriti radna mjesta ili smo skupi. Ne kao plaća kroz neto plaću nego kroz bruto plaću smo skupi. O tome govorimo, to je reforma i kažemo da tu reformu treba prebaciti na imovinu, da oni koji imaju malo više da malo više participiraju, a ne onaj radnik koji ima 3000 kuna plaću. O tome govorimo, o tim reformama govorimo. Ako to vama nisu reforme onda jednostavno ne znam kako dalje da vam objasnim. Hvala. Zahvaljujem. Ja sam želio samo reći da se s velikim dijelom vaše rasprave apsolutno slažem i mislim da ste govorili najiskrenije što ste mogli i iz srca. Ali onda vam jedan dio proračuna potpuno ne štima, to je ono što sam vam pokušao u raspravi o proračunu. Znate koliko ljudi radi u industriji izdavaštva u Hrvatskoj? 12000. A vi ih držite i smanjujete im sredstva. Znate li koliko firmi i poduzeća rada i licencirano od Ministarstva kulture za obnovu kulturnih dobara? 3 stotine sa više od 1000 zaposlenih ljudi, a vi im smanjujete sredstva. I onda se čudite da nemate rast. Zamjenik Lalovac odgovara na repliku. **Lalovac, Boris** Pa evo, mi smo svemoćni mi sve smanjujemo, koga god stignemo samo smo, najmoćniji smo u državi. Ali ne bih se baš tako s vama složio, jer to je proračun Vlade RH. To je proračun Vlade RH i molim vas da u tome dijelu budemo jasni i transparentni. Ali ponovo sam, jučer sam rekao ovdje vezano za PDV. 1% PDV-a je 2 milijarde kuna, 10 milijardi imamo kamata. Jesmo li mogli smanjit sa 23 na 18? Jesmo li mogli imati novaca i za ovaj dio kulture koji smo? Ja se slažem da treba dati, ali vi znate da sljedeće godine kad ulazimo u EU ukoliko dođe i prekršimo pravilo 3% deficita ulazimo …/Govornik govori engleski, ne razumije se./… ulazimo sljedeće godine u EU, a znate koja ja to odgovornost. Zato sam vam i govorio da se plašim sljedeće godine kada dođem u EU više i ne plašim toliko rejting agencije, nego sljedeće godine kad uđem šta im reć', šta im ponudit. O tome se radi. Ja vam cijelo vrijeme govorim da nam proračun raste i svima je malo, svi su nezadovoljni, ali privreda ne može punit taj dio proračuna. Ne može, nema. nema. O tome govorimo. Nitko od naših ministara nije zadovoljan sa ovim proračunom, nitko nije zadovoljan. Ali budite sigurni da sa 130 milijardi kuna racionalnim upravljanjem da se puno toga može postići i to tražimo. Tražimo reforme u svakom području u svakom području tražimo reforme. Zahvaljujem. Evo ja bih želio reći da sam …/Govornik se ne razumije./… očito potrebno zbog sredstva. Pa treba vidjeti barem što se tiče bolnice u Puli, da dug koji je nastao nije nastao zato što se možda sve nenamjenski trošilo jer veliki dio usluga je priznat sa strane HZZO-a kao opravdan, međutim to je preko limita. Jednostavno se ne dobivaju sredstva. Na neki način ispadne, dakle da jedna regija koja relativno dobro posluje u ovim uvjetima Istra ne može upravljat svojom bolnicom. Ja smatram da ipak prilikom ovog zakona dio koji se odnosi na to da će, dakle vijeće koje će se odrediti u ministarstvu za saniranje bolnice treba uskladiti ipak u dogovoru sa lokalnom samoupravom. Naime, decentralizacija je jedan previše bitan pojam a da bi ga se zbog duga u zdravstvu ili zbog nekog drugog zaobišlo sa strane. Ona je puno bitnija od toga i zato ja smatram da u ovom prijedlogu bi trebalo vidjeti, da osim što, dakle županija radi se o bolnici u Puli koja je na tom nivou daje i ako traži uopće …/Govornik se ne razumije./… u biti to će se pokrenuti samo za one koji traže. A što je sa onima koji su u dugu, a ne traže? Barem tako slijedi iz zakona. Dakle, ako oni traže i daju to mislim da bi ipak vlada i ministarstvo trebalo vidjeti da u takvom jednom vijeću koje upravlja pitanje da li traje dvije godine budu i ljudi iz lokalne zajednice. Jer mi smatramo da ipak mi znamo relativno dobro upravljati sa novcem i da nije baš sasvim naša greška što je ta bolnica došla na taj nivo. …/Govornik se ne razumije./… je jako bitna stvar, a svaki zakon koji se ovdje radi ide manje. Mi možemo pričati da iz Istre odlazi 12 milijardi, da se vraća 1 milijarda. Prema tome, 100 milijuna duga koji nastaje bolnice je niti 10%, tj. 1% onoga što je otišlo iz Istre. Prema tome, ja bih molio da treba sanirati, ali da se decentralizacija uzme u obzir. Hvala. (SDP)** Samo malo. Odgovara zamjenik Boris Lalovac. **Lalovac, Boris** Ispričavam se. Zahvaljujem. Evo kratko. Slažem se i to sam jučer rekao u raspravi kada smo govorili o decentralizaciji da je na žalost u nas sve kasno, sve kasno. Evo jednostavno i našli smo se u ovim problemima da nakon 20 godina tek sada govorimo o decentralizaciji, tek sada govorimo o decentralizaciji. Ja smatram da oni koji su zapravo i vodili da trebaju dati odgovor zašto nije došla decentralizacija na vrijeme i mi smo vam rekli da ćemo vas mi podržati i da mi guramo u tome dijelu da decentralizacija mora zaživjeti i u ovome dijelu da je jedini i ispravni put što radimo, a kažem, vidim da se neki kolege ne slažu smanjiti cijenu rada, uvesti imovinu u funkciju i pustiti decentralizaciju, pustiti decentralizaciju na lokalnoj razini. To je naša reforma koju provodimo i koju jasno govorimo. Zahvaljujem. Ja sad ne razumijem, da li sa ovim Zakonom gdje piše da se osnivač odriče svih svojih prava provodimo tu decentralizaciju o kojoj ste sad reko, evo prije nekoliko sekundi ili provodimo opet centralizaciju što nije dobro. Jer zbog duga, evo što je sad i kolega Boljunčić govorio uzimaju se upravljačka prava vlasnika nad tim bolnicama. Opća bolnica Pula plaća kredit koga je županija dignula, odnosno plaća decentralizirana sredstva, znači ne plaća centralizirana upravo za, da bi se sanirao dug te iste bolnice. Dakle, problem negdje postoji. I do sad su se uspjele neke županije, neću reći sve uspješno samofinancirati kroz bankarska zaduženja. Prema tome, ne možete reć' da je ovaj zakon zato da bi država pregovarala sa bankama, da bi se svi dugovi, svih bolnica riješili. Što se tiče laburista i što se tiče cijene rada, populizam više stvarno nije in. Već neko vrijeme je prošlo svršeno vrijeme, tako da o tome ne trebamo pričati, a možda imate podatak i bilo bi mi drago da mi ga kažete na račun 2% smanjenja doprinosa za zdravstveno osiguranje koliko radnika je dobilo u masi veću plaću i li koliko im je radniku neto plaće, odnosno ono što je dobio na ruke porasla kada pričamo o smanjenju doprinosa. A što se tiče poreza na imovinu da li idemo na porez na imovinu ili idemo na porez na nekretnine. Ne znamo još. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ako sam rekao porez na imovinu ispričavam se, često se koristi taj pojam ali ono što je bilo objavljeno na stranicama Ministarstva financija govori se o porezu na nekretnine. Meni je žao što ne razumijete bruto i neto plaću. To nije nažalost i ovo što sam vam rekao smanjenje bruto cijene rada nažalost neće doći do povećanja neto, ali daje mogućnost da mogućnost da mu poslodavac zadrži to radno mjesto u ovakvim uvjetima, zadrži radno mjesto. zadrži radno mjesto. Ok, vezano za ovaj dio populizma što ste govorili o tome neću jer neću vam u tome dijelu replicirati jer mislimo da smatramo iz dijela kad smo govorili o reformama da jasno govorimo, jasno ih prezentiramo. Tako da u tome dijelu i aktivno radimo. A vezano da li je ovaj zakon vodi u centralizaciju pa ja ne znam kako drugačije provesti sanaciju gdje dajete jasne upute da ćete nakon ostvarene sanacije vratiti vratiti osnivaču njegovu tu ustanovu, vratiti. I u ovome dijelu stvarno ne razumijem nemate drugačiji način rađenja centralizacije pogotovo kada omogućavate da bolju pregovaračku poziciju u dogovoru u otplatu dugova. Ja ne znam da li je tu potrebno dalje ekonomsko objašnjavati, ali bolju ekonomsku poziciju da sad ne ulazimo još detaljnije u raspravu ali vjerujte nam da ovo sve što radimo, radimo smisleno i radimo sa računicom da uspijemo zadržati financije pod kontrolom. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasat ćemo kad se za to steknu uvjeti, a oni će se steći sutra po svemu sudeći.